Jeg skal meddele, at spørgsmål nr. 12 (spm. nr. S 176) af hr. Nick Zimmermann (DF) til børne- og undervisningsministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). Kl. 13:00 Formanden (Søren Gade): Jeg skal for god ordens skyld sige, at finansministeren har tilladelse til at svare siddende på grund af en sprængt akillessene. Det første spørgsmål er til finansministeren af fru Lisbeth Bech-Nielsen. Hvad er ministerens holdning til, at Danmark hvert år tager værdier fra naturen svarende til ca. 10 pct. af vores samlede bnp? Kl. Allerførst tak for spørgsmålet. Det grønne bnp er et spændende forskningsprojekt, der bl.a. søger at værdisætte tab af biodiversitet, udledning af drivhusgasser og forurening af luft- og vandmiljø, og som finansminister glæder det mig, at nogle af landets dygtigste økonomer forsker i at gøre fremskridt i at sætte tal på det grønne område, for det tror jeg vi har en fælles interesse i bliver gjort. Det er også sådan, at når regeringen træffer beslutninger om ny politik, skal konsekvenserne for miljø og klima som udgangspunkt kortlægges som en del af beslutningsgrundlaget, og de konsekvenser skal vi naturligvis hele tiden blive bedre til at regne på, så de kan være med i det samlede beslutningsgrundlag. Det er også på den baggrund, at Finansministeriet støtter udviklingen af modellen GrønREFORM. Det er Finansministeriets ambition, at vi med modellen i fremtiden bliver endnu bedre til at sammentænke miljø- og klimapolitikken med den økonomiske politik, fordi klima, miljø og biodiversitet er en meget vigtig prioritet for regeringen, ligesom jeg også ved at det er for spørgeren. Klimakrisen er vores generations største udfordring, og derfor har vi i regeringsgrundlaget sat de mest ambitiøse klimamål for Danmark nogen sinde. Bl.a. vil vi jo hæve barren for klimaindsatsen og fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045, og vi sætter også et mål om 110 pct.'s reduktion i 2050, og derudover kommer vi med ambitiøse udspil for Danmarks biodiversitet og miljø. Med andre ord: Vi tager det meget alvorligt at passe godt på vores klima, vores natur, vores biodiversitet, og vi arbejder målrettet på at få nogle bedre værktøjer til at se, også i en økonomisk sammenhæng, hvad betydningen er af de beslutninger, vi træffer, for vores klima, natur og miljø. Tak for det. Ministeren har jo ret i, at det her er et arbejde, der løbende pågår, og hvor vi hele tiden prøver at blive klogere – selvfølgelig først og fremmest de kloge forskere, som arbejder med det grønne bnp. Og når jeg stiller spørgsmålet på den her måde, er det jo, fordi det ved præsentationen kom frem, at man vurderede, at der hvert år skete ødelæggelser for et beløb svarende til 10 pct. af vores bnp, og det er jo et gigantisk, voldsomt stort tal. Og hvis det står til troende, at det er i det omfang, at der sker naturødelæggelser, så kan man sige, at ud over at det i sig selv er en katastrofe, at vores natur, miljø og klima bliver ødelagt, er der også det økonomiske aspekt i det. Mener finansministeren, at i det omfang, hvor der pågår de her ødelæggelser og man kan sætte et tal på, skal vi så så at sige også betale for det – eller at dem, der har begået ødelæggelserne, skal betale for det – ud fra, lad os sige et udvidet forureneren betaler-princip? Allerførst tak for, at spørgeren også anerkender, at der er et arbejde i gang her, og jeg ved, at det er noget, som fru Lisbeth Bech-Nielsen er meget optaget af og engageret i. Og det er jeg også selv, fordi jeg synes, det er en meget væsentlig del af den opgave, vi står med, ikke alene at tænke i den traditionelle bundlinje, men også i en klima-, miljø- og biodiversitetsbundlinje. Det er også baggrunden for, at regeringen i regeringsgrundlaget har lagt op til en række indsatser, hvor vi styrker vores miljø og vores biodiversitet og frem for alt tager meget alvorligt fat om den klimaudfordring, som Danmark står med, med de mest ambitiøse mål i verden. Jeg er helt med på, at regeringen i regeringsgrundlaget har sat nogle rigtig flotte grønne mål, specielt på klimaområdet. Jeg prøver bare at grave et spadestik dybere og høre, hvad finansministeren siger, i om det lige præcis er 10 pct. eller et andet beløb. For det er jo nogle voldsomt store beløb, der er tale om, og hvem skal ligesom betale regningen? Det taler vi jo tit om herinde: Pengene skal passe, regningen skal betales. Hvem skal betale, når vi ser på, hvad der sker med vores vandløb, åer, biodiversitet og lignende? Det vil jeg prøve at blive konkret på, også fordi det jo var et af de spørgsmål, vi besvarede i fællesskab, da vi lavede en CO2-afgift for erhvervslivet. Der skal vel også være nogen, der betaler regningen for de ting, der sker i vores natur og miljø. Kl. det meget alvorligt, at der er en omkostning for vores natur og miljø, og det er jo også derfor, at man grundlæggende har et forureneren betaler-princip. Derudover iværksætter vi en række indsatser som regering og Folketing på det statslige niveau – det sker også på kommunalt og regionalt niveau. Og hvad det præcise tal er, har jeg ikke noget finansministerielt skøn over, men spørgeren har jo ret i, at uanset om det er det ene eller det andet beløb, så er det en udfordring, vi står med. Tak for det. Og så er det spørgeren for det sidste spørgsmål. Kl. 13:07 Lisbeth Bech-Nielsen (SF): Bare for at skære helt ind til benet af det: Er det rimeligt i finansministerens optik, at man også på det her område følger en forureneren betaler-logik? Wammen): Jeg tror, at det er vigtigt, at man ser det her som en bred samfundsudfordring, hvor der selvfølgelig er et klart element af, at forureneren betaler, men hvor vi også som samfund ved at træffe en række beslutninger kan modgå de her tendenser. Og det er det, der skal ses i en sammenhæng, fordi det er så store ting, der er på spil her, og i øvrigt også meget store beløb. Kl. 13:07 Formanden (Søren og vi giver finansministeren fri. Så går vi videre til spørgsmål nr. 4 (spm. nr. S 262). Det er til indenrigs- og sundhedsministeren af hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Kl. 13:08 Spm.

Mener ministeren, at psykiatrien har tilstrækkelig gode muligheder og vilkår for at opspore, udrede og behandle mennesker med psykisk mistrivsel og sygdom i dag? på det spørgsmål er jo i virkeligheden nej. Det lidt længere svar er, som jeg også har understreget flere gange som indenrigs- og sundhedsminister, at der ikke er nogen tvivl om, at vi fra regeringens side mener, at psykiatrien har brug for et markant løft – et løft, der også rækker ud over den aftale, der blev indgået om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed tilbage i efteråret. Det er også derfor, at vi som regering med vores regeringsgrundlag har lagt et tårnhøjt ambitionsniveau i forhold til psykiatrien og de store investeringer, som vi mener der er behov for i de kommende år. år. Med yderligere 3 mia. kr. i en ny 10-årig psykiatriplan, som kommer oven i de 500 mio. kr. årligt fra den tidligere psykiatriaftale, vil det betyde, at psykiatrien vil være løftet med 4 mia. kr. ekstra om året om 10 år. Den massive investering i psykiatrien skal selvfølgelig danne grundlag for, at vi kan få en nyere, bedre og langt mere sammenhængende psykiatri, og investeringerne skal være med til både at sikre flere sengepladser og flere hænder til at løfte opgaverne i forhold til de enorme udfordringer, som psykiatrien står over for, både når det gælder opsporing, men også når det gælder udredning og behandling i psykiatrien og socialpsykiatrien. Det er jo dejligt at høre ministeren bekræfte det, som jeg også tror står i regeringsgrundlaget, nemlig at der er rigtig, rigtig mange planer på det her område. Men så undrer jeg mig lidt over den her såkaldte her og nu-pakke på 77 mio. kr., der blev aftalt i psykiatripakken fra september, og som skal udmøntes i 2023, når man sammenligner med, at der afsættes 800 mio. kr. i akutplanen til sygehusvæsenet. Vi er sådan set enige om, at det også er nødvendigt at gøre noget i forhold til akutsystemet og i forhold til det generelle sygehusvæsen,

Nu har vi ikke præsenteret vores forslag til finanslov endnu, men når vi gør det, kan ordføreren se frem til at læse den såkaldte § 16, der er indenrigs- og sundhedsministerens budgetoversigt i finanslovsforslaget. For her vil det jo sådan set fremgå, at det ikke alene er den bevilling, som ordføreren her henviser til,

om der er de store ekstra penge, når man kommer et par år eller to frem. Så er det, ministeren siger her, at der bliver lagt den der halve milliard kroner permanent oveni hvert år på psykiatrien de kommende år? Løhde): Nu har jeg desværre ikke haft lejlighed til at læse NB-Økonomi. Det er ellers et glimrende medie. Når jeg her godt kan stå og annoncere, at der kommer en halv milliard kroner ekstra til psykiatrien fra 2023 og frem, er det, fordi et flertal her i Folketinget allerede har besluttet og vedtaget

at vi får tilføjet, at der skal afsættes 0,5 mia. kr. mere. Og hvis jeg måtte have taget fejl, og Danmarksdemokraterne så er med i den aftale, er det jo kun godt, for så er ordføreren jo også hermed blevet oplyst om, hvad man allerede har skrevet under på politisk der skal investeres fra 2023 og frem. Det, der er behov for, er jo, at vi ikke kun gør noget her på kort sigt, men også kigger fremad og dermed finder investeringer til en reel 10-årsplan for psykiatrien og ikke bare – i gåseøjne – en 2-årsplan. Henrik Thulesen Dahl (DD): Det er jo derfor, jeg også efterlyser lidt fakta. Jeg var faktisk med til for Danmarksdemokraterne at forhandle psykiatriplanen i september, så ja, vi er med i den del. Og jeg er godt bekendt med det, der står i den aftale. Men jeg er også bekendt med, at der jo efterlyses ret mange ekstra midler i de kommende år, sådan at man får et varigt løft. Jeg tror faktisk, at der i regeringens plan står 4 mia. kr. på det permanente plan. Så er de penge tænkt ind i det finanslovsforslag, vi kommer til at se lige om lidt?

Med psykiatriplanen og -aftalen, der er lavet blandt Folketingets partier, har vi prioriteret og øremærket et ekstraordinært løft på 500 mio. kr. til psykiatrien for 2023 og frem. Det var det, man nåede at aftale, og det var derfor, der også før folketingsvalget var en diskussion om, at man havde lavet en 2-årsplan, men at psykiatrien havde behov for en 10-årsplan. eller opgave med at levere investeringerne og finansieringen til den længere bane og ikke bare de første år er den opgave, som regeringen har taget på sig, og det er derfor, vi også har sagt klart i regeringsgrundlaget, at vi vil investere et ekstra, historisk stort løft i psykiatrien på 3 mia. kr. oven i den ene milliard kroner, som psykiatrien er blevet løftet med, så vi om 10 år har løftet psykiatrien med 4 mia. kr. ekstra. Det er et historisk højt niveau, og det har vores psykiatri brug for, så vi også kan få ligestillet psykiatrien og somatikken med hinanden. Vi mener, vi skal tage et opgør med, at der er forskel på, om man som patient har ondt i sindet eller har en fysisk lidelse. Kl.

Hvilken viden mener ministeren at man mangler for at tage hul på forhandlinger om psykiatrien, og hvornår forventer ministeren at præsentere regeringens psykiatriudspil og indkalde til psykiatriforhandlinger med Folketingets øvrige partier? Løhde): Tak for det, og tak for spørgsmålet. Som jeg nævnte i min besvarelse før, mener vi i regeringen, at psykiatrien har behov for et markant løft, og det er også derfor, at vi med regeringsgrundlaget har lagt et historisk højt ambitionsniveau for psykiatrien ved at prioritere yderligere 3 mia. kr. ekstra til en ny psykiatriplan. Midlerne kommer oven i de her 500 mio. kr. årligt fra den tidligere psykiatriaftale, så vi om 10 år har øget bevillingen til psykiatriområdet med 4 mia. kr. Som bekendt ligger der en psykiatriaftale, som blev indgået lige inden folketingsvalget. Den aftale står stadig ved magt. Nu handler opgaven om at sikre, at den aftale ikke kun er fine ord på et stykke papir, men rent faktisk også kommer ud og virker i psykiatrien – at pengene kommer ud, at initiativerne bliver implementeret. Og det er det, vi her på den korte bane os for er det allervigtigste, altså at vi nu får sikret, at det ikke kun er en flot aftale på ord, men også i handling, og dermed, at initiativerne kommer i gang hurtigst muligt, gradvis kan påbegynde opbygningen af psykiatrien, og at det kan mærkes. Så kommer vi med yderligere et løft på 3 mia. kr. ekstra til en ny psykiatriplan, og der vil vi naturligvis invitere Folketingets partier til forhandlinger herom. Vi står på et solidt fagligt grundlag med det oplæg, som især Sundhedsstyrelsen, men også med bidrag fra Socialstyrelsen, har udarbejdet til en kommende psykiatriplan. Jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at vi står på et rigtig godt grundlag, og derfor undrer det mig også. Jeg husker, at ministeren i sin tidligere rolle også efterlyste, at man skulle se at komme i gang, fordi vi har et godt grundlag. Vi har et godt udgangspunkt for at komme videre. Så hvornår kan vi forvente, at vi skal tage fat i det grundlag og få lavet de aftaler, der rækker reelt 10 år frem? For jeg tror også, vi er enige om, at den aftale, vi lavede tilbage i september, hvor vi begge to var involveret, ikke var tilstrækkelig. På daværende tidspunkt diskuterede vi også de ekstra midler, og nu kan jeg jo se, at der i regeringsgrundlaget står beskrevet med op til de 4 mia. kr. – men hvor er de henne? Hvornår får vi dem at se? For ude i psykiatrien mangler de desperat de midler. Altså, jeg har et eksempel – jeg tror det er fra Svendborg psykiatri – hvor man rent faktisk går ud og fyrer medarbejdere, fordi økonomien ikke hænger sammen, medarbejdere, som man jo i øvrigt desperat har brug for. Men når man er i den situation, har vi altså brug for at gøre noget, der hjælper dem derude ganske snart, og ikke bare vente på et eller andet en gang. Den tidligere regering brugte jo, som jeg husker det, ca. 3½ år af sin regeringsperiode, før vi blev indkaldt til de forhandlinger, som jeg tror vi sammen på daværende tidspunkt havde efterlyst længe. Jeg håber ikke, vi skal vente 3½ år på, at den her regering indkalder til forhandlinger. Løhde): Jeg opfatter grundlæggende mig selv som et utålmodigt menneske; det er godt i nogle henseender, i andre henseender er det ikke så godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at psykiatrien mangler penge, og det er også derfor, at jeg som ressortminister har stort fokus på nu, at de 500 mio. ekstra til psykiatrien, som vi lige har aftalt før folketingsvalget, også kommer ud til psykiatrien – at vi får implementeret de initiativer, som vi aftalte med den psykiatriaftale, der blev lavet før folketingsvalget. Så er det helt korrekt, at mit parti gerne havde set, at vi med den aftale dengang havde fundet finansiering ikke bare til 2 år, men til 10 år. Det kunne man ikke enes om på daværende tidspunkt, og det er jo derfor, at jeg er stolt og glad for, at vi nu har en regering, der, som led

men hvornår er det, vi tager fat? Er ministeren i gang? Har ministeren sit ministerie i gang med at lave det oplæg, som vi skal mødes om? Og kunne ministeren ikke løfte sløret for, hvornår vi ser noget mere konkret? For når jeg hører dem ude i psykiatrien, råber de: Kom og gør noget, hjælp os nu.

det er jo ikke sket. Det er jo derfor, at Sundhedsstyrelsen nu aktuelt er gået i gang med det arbejde, det faglige oplæg eller det grundlag, der skal laves, for at de initiativer med de 500 mio. kr. ekstra til psykiatrien også kan komme ud, så man kan mærke det ude i psykiatrien. Det er det, der har mit fulde fokus, altså at vi leverer på det, som vi har stillet personalet og patienterne i udsigt. Det synes jeg er helt, helt afgørende, både når vi snakker psykiatrien, og når vi snakker socialpsykiatrien. Herudover synes jeg jo, det er vigtigt, at psykiatrien, foruden at den skal have et selvstændigt fokus, så også skal ses som en del af det samlede sundhedsvæsen. Og der har vi jo annonceret, også med regeringsgrundlaget, at vi nu her inden længe nedsætter en sundhedsstrukturkommission, og der er det selvfølgelig så at sige også relevant, at en ny psykiatriplan kommer til at kunne tage højde for de anbefalinger, som en sundhedsstrukturkommission måtte komme med, og som en efterfølgende regering og forhåbentlig også et flertal i Folketinget ender med at beslutte sig for. Men der bliver jeg jo så netop en lille smule bekymret. For når jeg nu hører, at der bliver henvist til en strukturkommission – som jeg sagtens kan se at der kan være en idé i – får jeg samtidig den bekymring, om det så gør, at vi i øvrigt ikke kommer i gang med den den politiske forhandling. At Sundhedsstyrelsen er i gang med at implementere den aftale, der er lavet, skulle vel heller ikke forhindre, at vi politisk tager fat i, hvordan vi laver den reelle 10-årsplan, altså tager fat i den politiske debat om det. Det vil jeg meget gerne opfordre til, og jeg vil håbe, at ministeren vil give et tilsagn om, at vi inden for relativt kort tid

nu begynde at sige, at vi hellere vil snakke om, hvad der skal ske om 5 år, om 8 år, men skulle vi ikke starte med at levere på det, vi har sagt og lovet patienterne og personalet de næste 2 år? Det er 500 mio. kr. ekstra om året, hvor Sundhedsstyrelsen laver den faglige forberedelse, og det skal jo efterfølgende implementeres, aftales og forhandles med bl.a. Kommunernes Landsforening, men også med Danske Regioner. Og det er en aftale, jeg håber vi kan lave her i løbet af foråret eller den tidlige sommer. Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til indenrigs- og sundhedsministeren og tak til spørgeren. Mødet er udsat til kl. 13.30.

Mødet er genoptaget. Vi går til spørgsmål nr. 6 til justitsministeren af fru Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti. Tak for ordet. Er ministeren enig i, at Danmarks indsats mod krigsforbrydelser har en alvorlig mangel, i og med at Danmark – i modsætning til stort set alle andre EU-lande – ikke direkte har kriminaliseret forbrydelser som tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i sin straffelov? Tak for ordet, og også tak for spørgsmålet. Som det fremgår af begrundelsen for spørgsmålet, er det om et par dage årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Lad mig derfor starte med at sige, at regeringen på det kraftigste fordømmer Ruslands ulovlige invasion og vil fortsætte den stærke opbakning og støtte til Ukraines frihedskamp. Vi skal som retssamfund sikre, at personer, der har begået krigsforbrydelser, bliver retsforfulgt, også i Danmark. Derfor er det vigtigt for mig at slå fast, at Danmark ikke er et fristed for krigsforbrydere. Der er ikke bestemmelser i straffeloven, som selvstændigt kriminaliserer tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden, men det betyder ikke, at der er alvorlige mangler i straffeloven. Krigsforbrydelser, tortur og visse forbrydelser mod menneskeheden er kriminaliseret efter reglerne i straffeloven om bl.a. drab, vold, voldtægt, frihedsberøvelse og hærværk. Samtidig har vi regler om dansk straffemyndighed, også kaldet jurisdiktion, som gør det muligt at retsforfølge lovovertrædelser begået uden for den danske stat, når de angår handlinger omfattet af Romstatutten, hvis gerningspersonen befinder sig i Danmark. Romstatutten er det juridiske fundament for Den Internationale Straffedomstol. Det er også muligt at retsforfølge handlinger, der er omfattet af en international bestemmelse, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at have straffemyndighed, eksempelvis Genèvekonventionens regler om krigsførelse. Personer, der begår krigsforbrydelser i f.eks. Ukraine, kan derfor altså godt holdes strafferetligt ansvarlige i Danmark. Jeg har også stor forståelse for, at bagtæppet for både spørgsmålet og også SF's beslutningsforslag om det samme emne er en grusom krig, som aktualiserer spørgsmålet om muligheden for retsforfølgelse af internationale forbrydelser i Danmark, og derfor ser jeg også meget frem til den drøftelse, vi skal have, i forbindelse med at vi her i salen behandler beslutningsforslaget. Jeg er måske en lille smule skuffet over ministerens svar, for jeg havde nok håbet på, at der ville være en klar opbakning til at få kriminaliseret det her i dansk lovgivning. Vi ser jo den forfærdelige krig udspille sig i Ukraine, og FN har jo dokumenteret, at der foregår krigsforbrydelser. Er ministeren helt sikker på, at der ikke er huller i vores straffemuligheder i dag? F.eks. peger Amnesty, Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY i et fælles indlæg på, at det ikke er nok med straffelovens eksisterende paragraffer om vold og drab, fordi vi uden den helt rigtige klassificering af forbrydelserne risikerer, at gerningsmændene slipper for at blive retsforfulgt for det fulde omfang af deres forbrydelser. Så er ministeren fuldstændig sikker på, at straffeloven dækker Kl. 13:33 Justitsministeren (Peter Hummelgaard): Først og fremmest vil jeg sige, at der ikke er nogen grund til at være skuffet, for min indledende besvarelse af spørgsmålet skulle ikke lyde som en afvisning af ønsket om særskilt at kriminalisere, men baserer sig alene på en vurdering af, at der ikke er alvorlige mangler i straffeloven. Altså, krigsforbrydelser, tortur og også visse forbrydelser imod menneskeheden er kriminaliseret efter reglerne i straffeloven om bl.a. drab, vold, voldtægt, frihedsberøvelser og hærværk. Men jeg vil ikke afvise noget på nuværende tidspunkt, og det er også derfor, jeg ser meget frem til at drøfte problemstillingen i forbindelse med behandlingen af SF's beslutningsforslag. Det er jo så lidt positivt, kan man sige, at ministeren ikke fuldstændig afviser, at vi kan gøre det her. Så vil jeg gerne følge op på det her om strafbarhed eller mulig straffrihed for krigsforbrydere. For Den Internationale Straffedomstol skal jo tage sig af sager med ledende generaler og statsoverhoveder, mens mens almindelige soldater, hvis man kan sige det på den måde, skal retsforfølges nationalt, primært selvfølgelig i Ukraine eller der, hvor en gerningsmand opholder sig. Men ifølge DIGNITY og Amnesty International er det f.eks. uklart, hvordan angreb, der ikke skelner mellem civile og kombattanter, eller brug af eksplosive våben med uforholdsmæssig stor effekt i tætbefolkede område er kriminaliseret i Danmark. Mener ministeren så, at vi på nuværende tidspunkt har en klar straffelov på det område? Eller kunne det være et ekstra argument for at kriminalisere krigsforbrydelser? Jeg tror i virkeligheden, jeg vil gentage noget af det, jeg har sagt, nemlig at den umiddelbare vurdering er, at der ikke er mangler i straffeloven, for så vidt angår kriminalisering af forbrydelser begået i forbindelse med en krig. Men når det så er sagt, synes jeg, det er en relevant diskussion. Jeg synes også, det er et legitimt ønske at have den diskussion, som vi skal have i forbindelse med SF's beslutningsforslag, og det er jo altså af samme årsag, at jeg heller ikke vil afvise, at vi kan gå ned ad den sti. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF): Så vil jeg måske spørge ministeren på en anden måde: Hvad skal der til, for at ministeren så bakker op om det her forslag? Altså, det er jo ikke en helt hypotetisk situation. Ministeren har oversendt et svar til mig om, at der faktisk er to ukrainske flygtninge, som har anmeldt sager i Danmark, og i Norge har vi jo set, at man har fået en afhoppet Wagnersoldat, som man også har anholdt og modtaget. Så det er jo ikke en helt hypotetisk situation. Så hvad mener ministeren egentlig der skal til, for at vi får det særskilt kriminaliseret? Det her er noget, vi tager meget, meget alvorligt, og jeg forstår også godt, hvor SF's ønske kommer fra. Af samme årsag rejser jeg også selv om nogle uger til en justitsministerkonference i Storbritannien om netop retsforfølgelse af krigsforbrydelser begået i forbindelse med krigen i Ukraine. Og så vil jeg bare sige, at Danmark jo også tidligere har retsforfulgt personer for både grov vold og vold med døden til følge begået i forbindelse med f.eks. den væbnede konflikt i Jugoslavien. Det er selvfølgelig også der, den indledende vurdering af, at der ikke er mangler i straffeloven, stammer fra. Men det ændrer ikke ved, at vi tager den her drøftelse med SF med åben pande og ikke afviser noget. Kl. 13:36 Formanden (Søren Gade): Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgeren Vi går videre til spørgsmål nr. 7. Det er ligeledes til justitsministeren, og det er af hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Tak for det.

Tak for ordet, og også tak til spørgeren for spørgsmålet. Efter regeringens opfattelse er strafniveauet generelt, som det skal være, men det skal have hårde konsekvenser at begå kriminalitet, der udfordrer almindelige menneskers tryghed og sikkerhed. Straffene for denne type kriminalitet skal også i højere grad afspejle forbrydelsernes grovhed og samfundets afstandtagen. Derfor vil regeringen jo gennemføre en strafreform, hvor der bl.a. skal sættes hårdere og mere konsekvent ind over for alvorlig personfarlig kriminalitet, herunder vold og voldtægt. Som spørgeren sikkert allerede er opmærksom på, står vores retssystem desværre over for store udfordringer. Vi mangler fængselsbetjente, vi har for få fængselspladser og for lange sagsbehandlingstider. Det er uholdbart for de ofre for kriminalitet, der har brug for at komme videre i deres liv, og det er også utilfredsstillende for alle de medarbejdere, der gør en stor indsats for at få enderne til at mødes. Der er med de seneste flerårsaftaler for både politiet, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen allerede taget vigtige skridt til at løse udfordringerne, men der er brug for mere. Regeringen vil derfor som en del af strafreformen investere i en styrkelse af straffesagskæden, så vi skaber forudsætningerne for at kunne føre den retspolitik, vi mener er rigtig. Når forudsætningerne er på plads, vil alvorlig personfarlig kriminalitet være et af de områder, hvor vi skal sikre, at straffen står mål med forbrydelsens grovhed. Der er desuden nedsat et udvalg, der skal afdække forholdet mellem strafniveauer og strafferammer. Udvalget skal bl.a. undersøge, om domstolene følger lovgivers anvisninger om strafudmåling. Udvalgets redegørelse vil give et solidt grundlag for en politisk drøftelse af strafniveauerne, og derfor ser jeg også frem til at modtage udvalgets redegørelse, der efter planen skal afgives inden sommerferien i år. Tak for ordet. Tak for det. Jeg må sige, at jeg mildest talt er en anelse forundret over det med, at strafniveauet i Danmark generelt er, som det burde være. I november 2022 blev en 42-årig mand idømt 3½ års fængsel for voldtægt af en blot 9-årig pige. Den 16. februar i år blev en udlænding idømt 3 års fængsel og midlertidigt indrejseforbud for voldtægt af en 16-årig pige. Faktisk giver vi generelt helt absurd lave straffe for personfarlig kriminalitet i Danmark. Voldtægtsforbrydere, overfaldsmænd, mordere slipper gang på gang uden rimelig straf. gang på gang uden rimelig straf. Jeg er glad for, at man har sat sig for at undersøge, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at strafniveauet generelt er lavt i Danmark. Men jeg er meget interesseret i at høre, hvad regeringen har af konkrete initiativer for at sikre, at vi står på ofrenes side i de her sager og ikke på de kriminelles – voldtægtsforbryderes, overfaldsmænds eller seriekriminelles – side. Kl. 13:40 Formanden (Søren Gade): Ministeren. Jeg ved ikke, om spørgeren bevidst misforstod mig eller i hvert fald måske overhørte det, jeg også sagde, om, at regeringen jo helt generelt – og endda nedfældet i regeringsgrundlaget – har en klar, klar politik om, at ved personfarlig kriminalitet skal straffene skærpes. Det gælder bl.a. straffe for vold og for voldtægt. Så sent som i dag har jeg fremsat et lovforslag, hvor vi både kriminaliserer nye typer af personfarlig kriminalitet og skærper strafferammerne for allerede kendte typer af personfarlig kriminalitet; det gælder grooming og sextortion, og tilsnigelse til sex sidestiller vi med voldtægt osv. Så generelt er den her regering optaget af at skærpe straffene, for så vidt angår personfarlig kriminalitet. skal jeg forstå det sådan, at hvis Dansk Folkeparti fremsætter et beslutningsforslag her i Folketingssalen om at hæve normalstraffen for særlige former for personfarlig kriminalitet i Danmark, så vil regeringen bakke op om det forslag? sådan skal det dog alligevel heller ikke forstås. Det skal det jo ikke af den årsag, at vi selvfølgelig synes, det er vigtigt, at når det er, at vi måtte beslutte, at vi skal skærpe straffene, som det bl.a. er afspejlet i regeringsgrundlaget, så vil vi gerne have en forhandlet politisk proces omkring det. Det skal i øvrigt også indgå i den generelle balance, hvor det er, at regeringen siger, at vi gerne vil have en egentlig strafreform, hvor der er nogle typer kriminalitet, hvor vi i højere grad måske kan anvende alternative strafformer, mens det er helt åbenlyst, at for andre former for kriminalitet

Udfordringen er jo bare – bl.a. i hvert fald – at meget ofte er mange af dem, der begår den personfarlige kriminalitet, udlændinge. Derfor er jeg interesseret i at høre ministerens

og utvetydige holdning, at udlændinge, der begår kriminalitet, i videst muligt omfang skal udvises. Derfor mener jeg også, at det er rigtigst, at anklagemyndigheden nedlægger en udvisningspåstand i alle de tilfælde, hvor det kan være relevant. Det afslutter spørgsmålet, og vi siger tak til justitsministeren. Vi går videre til spørgsmål nr. 8. Det er til social- og boligministeren af fru Mette Thiesen. (DF): Tak, formand. Vil ministeren tage initiativ til, at termen forældrefremmedgørelse anerkendes i lovgivningen som en måde, hvorpå en forælder manipulerer et barn til at tage afstand fra den anden forælder i en forældremyndigheds- eller samværssag, og at forældrefremmedgørelse derved vil have konsekvenser for den udøvende part? Det korte svar er ja, men så bliver det en ufattelig kort spørgerunde. Så jeg uddyber det lige lidt. Det er jo et nyt ord, men et gammelt begreb, forstået på den måde, at det desværre altid har været sådan, at i forbindelse med at forældre blev skilt, er der nogen, der opfører sig enormt aggressivt og får skilt børnene fra den anden forælder. Hen over årene har man så kaldt det noget forskelligt, og jeg synes egentlig, at begrebet forældrefremmedgørelse dækker det meget godt. Vi har lavet chikanepakker, sidst vi var inde at kigge på det, og det drejer sig jo om det samme, nemlig det fuldstændig uacceptable forhold, at kontakten i nogle sammenhænge afbrydes uden grund, og at forældrene på den måde inddrager barnet i deres konflikt og måske ovenikøbet lykkes med at distancere barnet fra den anden forælder, f.eks. ved at tale negativt om vedkommende eller ved at forhindre processen omkring deling af børnene i at skride fremad. Som jeg sagde, har vi lavet en stribe ting for at imødegå lige præcis den problematik. Jeg mener ikke, at vi er nået til vejs ende på den rejse, i forhold til at vi ved, at det stadig væk foregår, derfor er jeg selvfølgelig åben over for at gå videre ad det spor, herunder også at tale om, om vi skal bruge det begreb, forælderfremmedgørelse, direkte i lovgivningen. Så jeg vil gerne give tilsagn om, at vi, inden vi rammer sommerferien, altså i det her semester, indkalder Folketingets partier for at kigge på, hvordan vi kan gribe det an. så kunne det næsten blive en meget, meget hurtig spørgerunde. Tusind tak. Jeg kan også godt afsløre for dem, der sidder og hører med, at ministeren og jeg har drøftet det her før. Det er jo noget, der har ligget mig meget på sinde rigtig længe. Så tusind, tusind tak for det tilsagn. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at den her term eller det her begreb også bliver en del af den gældende lovgivning, fordi det jo netop er noget ret specifikt. Det er jo netop, hvor den ene forælder simpelt hen indoktrinerer eller manipulerer børnene til at have en holdning, overtage den ene forælders holdning til den anden forælder, og derved nogle gange desværre forårsager, at børnene så vælger den anden forælder fra. Hvis vi skal beskytte børnene, også i det her, hvilket vi jo skal, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, så tusind tak for det. Når det her begreb bliver skrevet ind i lovgivningen, kommer det jo også ind under den chikanebestemmelse, som er der, og mener ministeren ikke også, at det bør have en eller anden form for konsekvens,

i lovgivningen nu, altså chikane, det gamle begreb. Det er klart, at myndighederne skal kunne træffe en straksafgørelse, så kontakten bliver afbrudt, fordi det jo sådan set er det mest ulykkelige, og at Familieretshuset kan indhente en sagkyndig erklæring om forælderen, der udøver chikanen. Der stiller man altså skarpt på den konkrete forælder, og det er bl.a. i situationer, hvor en forælders adfærd rejser tvivl om, hvorvidt forælderen er egnet til at varetage barnets tarv. Man skal jo bare huske på, at midt i det her, hvor der er en forælder, der taler grimt om den anden forælder, står der et barn, der elsker begge forældre, og derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, at forældrene formår at samarbejde på en måde, hvor barnet ikke hele tiden bliver stillet i den loyalitetskonflikt, for det splitter børn ad. Tusind tak. Jeg er meget, meget enig, og det er jo meget, meget ulykkeligt, både for børnene, men sådan set også for den forælder, der oplever på et fuldstændig uretmæssigt grundlag at miste sine børn. Det er jo i hvert fald en af de ting, jeg har været meget opsat på hele tiden i forhold til det familieretslige system. Så jeg vil egentlig bare sige tak for det. Jeg havde egentlig tænkt mig at fremsætte et beslutningsforslag om

Tak for det, og jeg glæder mig mægtig meget til samarbejdet om det. Jeg elsker altid at diskutere alt, hvad der vedrører det her område, for det er så vanvittig vigtigt for børnene, at vi griber det rigtigt an. Og jeg vil sige, at noget af det, jeg vil lægge vægt på, når vi skal have drøftelserne om det her, er, at for nogle er det at forsøge at holde sit barn væk fra den anden forælder jo også helt relevant, og det er jo det, der gør de her sager så ufattelig svære. I nogle sammenhænge foregår det helt uretmæssigt; det er simpelt hen bare en forælder, der bliver skubbet ud af barnets liv, fordi den anden forælder synes, at det er det, der skal ske. I andre tilfælde er der tale om vold eller overgreb eller andre ting, som jo er ganske, ganske alvorlige, og hvor den distancering er helt relevant for at passe på barnet. Jeg mener, at vi skal tage en politisk drøftelse om det. Og frem for at fremsætte et beslutningsforslag tror jeg hellere, at vi skal fremsætte et lovforslag og så gøre det i fællesskab. Ønsker spørgeren det sidste spørgsmål? Kl. 13:48 Mette Thiesen (DF): Jeg vil egentlig bare slutte af med at sige, at jeg glæder mig til at modtage den invitation, som jeg også sagde før. Det her er ekstremt vigtigt. Det er ikke alene vigtigt for børnene, men det er også rigtig vigtigt for de forældre, som føler sig fanget i et system, hvor man står lidt retsløs og mister sine børn på et ufuldstændigt grundlag. Så jeg glæder mig rigtig rigtig meget til de generelle drøftelser og til at få invitationen til det her møde. Tak. Kl. 13:48 Formanden (Søren Gade): Så afslutter vi spørgsmålet. Vi siger tak til social- og boligministeren og tak til spørgeren. Vi går videre til spørgsmål nr. 10 (spm. nr. S 266). Det er til beskæftigelsesministeren, og det er af hr. Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti. Mener ministeren, at det er en værdig afslutning på arbejdslivet, at beviseligt nedslidte danskere skal være længere tid på sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb som en konsekvens af, at regeringen vil afkorte perioden med seniorpension fra 6 til 3 år? Tak for spørgsmålet, som vi jo begge lige er kommet løbende fra et samråd der handler om. Nu tager vi det også her, og det gør jeg gerne. Regeringen har fremlagt et ambitiøst reformprogram, som jeg også lige har redegjort for i samrådet, og der er en lang række elementer, hvoraf det her er det ene. Vi har klart sagt fra starten, at hvis vi vil udbygge vores velfærdssamfund, så kræver det også nogle gange nogle ikke så nemme eller populære beslutninger i det hele taget. Det her konkrete forslag, hvor vi sammenlægger seniorpensionen med den tidlige pension, handler om at finde den rette balance mellem en stærk og robust dansk økonomi, øget beskæftigelse, men også gode muligheder for tidlig tilbagetrækning. at hvis man er for syg til at arbejde, skal man ikke arbejde, men samtidig skal vi sætte nogle rammer for, at enhver kan bidrage med det, den enkelte kan. Og vi ved, at mange af dem, der overgår til seniorpension, kommer fra andre ydelser, f.eks. sygedagpenge, som spørgeren også henviser til, men en del af dem, der i dag vil kunne overgå til seniorpension, vil også have mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er værd at huske på, at arbejdsevnekravet i seniorpensionsordningen relaterer sig til det seneste job, man har haft, og for nogle vil det være muligt at finde et andet og mindre krævende job i en anden branche. Her har vi også alle en fælles forpligtelse til at skabe et rummeligt og inkluderende arbejdsmarked. Vil det så sige, at ministeren mener, at de nedslidte danskere, der ikke længere kan få seniorpension, på magisk vis skal kunne genvinde deres arbejdsevne og komme i job? Altså, er der overhovedet et øget arbejdsudbud i det her? »På magisk vis« er et lidt voldsomt udtryk at bruge, når vi har med en gruppe at gøre, som jo for nogles vedkommende er i arbejde eller i fleksjob i dag. vedkommende kunne blive ved med at være, mens andre vil skulle overgå til nogle andre ydelser, og det er jo meget tydeligt, når vi ser på, hvor folk kommer fra, at der også vil være nogle, som skal gå en anden vej, og det er der taget højde for i de her beregninger. Med al respekt er ministeren altså noget galt på den. Langt de fleste af dem, der modtager den her ydelse, er folk, der kommer fra ressourceforløb, fleksjob eller sygedagpenge og er nedslidte gennem lang tid på arbejdsmarkedet. I øvrigt er et af kravene jo også, at man skal have været 25 år på arbejdsmarkedet bare for at kunne komme i betragtning til den her ordning. Så at ministeren mener, at det er nogle, der kommer fra alle mulige andre job i forvejen, ved jeg altså ikke lige om jeg vil være enig i. Langt de fleste kommer jo altså fra en ordning, som de i forvejen har trukket sig ud af arbejdsmarkedet for at få. jeg lige erindrer tallene – og nu skal man passe på, når man taler i Folketinget under ministeransvar – tror jeg, det er 6 pct., der kommer fra beskæftigelse, og 11 pct., der kommer fra fleksjob. Og det er vel trods alt en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også rigtigt, at der er mange, der kommer fra andre ydelser, og de ydelser vil jo også være der i fremtiden. Men der vil også være nogle som f.eks. dem på sygedagpenge, som spørgeren spørger til, som vil skulle have en afklaring, og hvis de ikke kan arbejde, skal de selvfølgelig ikke det. Så bliver jeg nødt til lige at få et fuldstændig klart svar på, om ministeren mener, at det med at forringe danskernes mulighed for seniorpension vil kunne gøre, at de genvinder deres arbejdsevne og kommer i job. Altså, jeg bliver nødt til at høre helt konkret, hvad det er, man mener er det øgede arbejdsudbud i det her. der er jo forskellige elementer i det. Nogle er uden for arbejdsmarkedet i dag og vil ikke kunne komme ind på arbejdsmarkedet igen. Der vil være nogle, der skal have en førtidspension, eller nogle, der skal være på andre ydelser. Der vil også være nogle, der er i fleksjob i dag, og som vil kunne fortsætte i deres fleksjob de 3 år, det kræver. Det er jo faktisk at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Kl. 13:52 Formanden (Søren Gade): Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgeren. Vi byder velkommen til hr. Morten Messerschmidt, som har spørgsmål nr. 11, ligeledes til beskæftigelsesministeren. Tak, formand. Vil ministeren – i tilknytning til lovforslaget om afskaffelse af store bededag – tilkendegive regeringens holdning til Dansk Folkepartis ændringsforslag om indsættelse af en solnedgangsklausul, hvorved en permanentgørelse af afskaffelsen af store bededag betinges af en gennemarbejdet vurdering af forslagets reelle samfundsøkonomiske effekter? Tak for spørgsmålet. Det vil regeringen og jeg meget gerne. Afskaffelsen af store bededag og det at gøre den til en almindelig arbejdsdag er et permanent tiltag i det lovforslag, vi har fremsat. Vi står i en situation, hvor der er behov for prioriteringer til at finansiere de øgede udgifter til vores forsvar og til fælles sikkerhed i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at de forsvarsudgifter skal løftes markant og varigt, og derfor er der også varige udgifter, der skal dækkes. Den her regering bruger Finansministeriets regneprincipper på sit forslag, ligesom tidligere skiftende regeringer har gjort det.

hjælpe med, men hvis nu ikke der kommer flere penge i kassen som følge af det her overgreb på vores helligdag, som regeringen har gang i, hvorfor skal det så ikke falde bort? Altså, vi har lige haft en høring i Landstingssalen, hvor flere eksperter var på banen, herunder også økonomiske eksperter, som man må sige såede noget alvorlig tvivl om, om der er en varig effekt af at fjerne store bededag. Hvis nu det viser sig, at der ikke er nogen effekt, hvorfor kan regeringen så ikke allerede nu sige, at så skal man selvfølgelig have store bededag tilbage? Det handler jo sådan set også om at sikre regeringens egen legitimitet. Hvis man siger, at man fjerner store bededag, fordi vi vil have de her milliarder i kassen, og det så viser sig om 2 eller 3 år, at det ikke havde den effekt, fordi den normændring, man havde forudsat, udeblev, så er det vel meget naturligt, at man får store bededag tilbage. Der er jo ret stærke argumenter, kunne jeg også forstå på høringen, for at antage, at den normændring, som Finansministeriet håber på kommer, ikke vil komme, bl.a. fordi vi har ca. en million borgere her i landet, som er under 18 år, og som ikke er omfattet. Det vil sige, at de skal stadig ikke i skole, i gymnasie, i folkeskole, på erhvervsskole osv. – og man kunne godt forestille sig, at deres forældre så måske også ville prioritere at holde fri den dag. temmelig svært at få øje på, hvad det egentlig er, regeringen har – ud over regeringen selv – at støtte sig til i forhold til forventningen om, at de her mange milliarder, som man så vil bruge på forsvaret, kommer ind som følge af det her. Derfor er det vel bare sådan sund fornuft og i øvrigt også i overensstemmelse med regeringens egne løfter

ønskes svar på beregningsforudsætninger, har der været rig mulighed for det, bl.a. tidligere i dag, men jeg er sikker på, at man også kunne opleve, at en ministerkollega ville svare på det her i salen. I forhold til om børnene skal i skole, kan det sagtens være, at børnene skal i skole den fredag i fremtiden. Vi hæver bare ikke årsnormen,

som medfører, at forslaget bortfalder, såfremt det viser sig ikke at have den økonomiske effekt, som regeringen fremlægger. Det er jo det, ministeren er blevet bedt om at tilkendegive, og jeg forstår ikke, at det er så svært at forstå, og jeg forstår heller ikke, at man ikke bare kan svare ja til det. For hvorfor i alverden skulle man holde fast i, at danskerne ikke må have store bededag, hvis den økonomiske effekt, som efterhånden kun regeringen selv tør satse på kommer, ikke kommer? Det burde da ligge lige til højrebenet. jo sådan set simpelt og klart, og jeg synes sådan set også, det er besvaret med et nej: Vi har ikke planer om at indsætte en solnedgangsklausul i forslaget om at afskaffe store bededag. Jeg synes sådan set også, at jeg har svaret meget klart, hvad det er, jeg støtter mig på. Men derudover rejser det jo også et mere generelt spørgsmål i forhold til spørgerens parti, altså om det er en generel tendens, at vi i alle beregninger

erklærer krig mod kirken, fagbevægelsen og flertallet af danskere, at vi skal arbejde med solnedgangsklausuler, og det tror jeg at rigtig mange vil være glade for. Jeg vil nærmest gå så vidt som at sige, at jeg også vil håbe, at den her regering har en solnedgangsklausul, så vi kan få en anden en af slagsen. Men det er stadig væk ikke det, der er spørgsmålet. der er spørgsmålet er, om det, når regeringen nu påstår, at det her har en økonomisk effekt, og regeringen nærmest er de eneste i kongeriget, der påstår det, så ikke ville være naturligt, at danskerne fik fridagen, helligdagen, tilbage, hvis det nu viser sig, at regeringen (Ane Halsboe-Jørgensen): Jeg vil godt svare for tredje gang, at det ikke er regeringens intention at indsætte en solnedgangsklausul, og i øvrigt synes jeg så bare i en bemærkning, at gå i krig er et vildt udtryk at bruge i den her sammenhæng. Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgeren og tak til beskæftigelsesministeren. Vi går til spørgsmål nr. 13 (spm. nr. S 267) og byder velkommen til udlændinge- og integrationsministeren, og spørgsmålet er af hr. Peter Kofod, Dansk Folkeparti. af: Peter Kofod (DF): Vil ministeren tilkendegive, om regeringen gør nok for at sikre henholdsvis Danmarks og EU's ydre grænser? Tak for det spørgsmål. Det er vigtigt for regeringen, at der er styr på EU's ydre grænser, herunder naturligvis også Danmarks del af Schengenområdets ydre grænser. Regeringen arbejder derfor løbende med at forbedre kontrollen af EU's ydre grænser, og det gælder udbygningen af it-infrastruktur i grænseområdet, den videre udbygning af Frontex og senest Rådets enighed om en moderniseret grænsekodeks. Det er min opfattelse, at der primært skal være fokus på de strækninger af EU's ydre grænser, der oplever det største migrationspres, det er det, som man kalder EU's frontlinjestater. Danmarks bidrag til Frontex' bistand til disse lande går gennem personel- og kapacitetsbidrag, og Danmarks ambition er at forsvare Frontex' behov, og at Danmarks bidrag er på linje med sammenlignelige lande. Danmark har været blandt fortalerne for en finansiering inden for EU-budgettet til lande under pres, herunder til fysiske barrierer, hvor landene finder det nødvendigt, og jeg fornemmer også, at der er en bevægelse og en større åbenhed over for det. Danmark bidrager desuden med egne midler til kapacitetsopbygning inden for grænseforvaltningen i tredjelande, og det samme gør EU. Migrationspresset ved de ydre grænser er et resultat af et inhumant og dysfunktionelt asylsystem, som vi har i dag, og indsatsen for at få skabt ro ved de ydre grænser hænger derfor også tæt sammen med ambitionen om at reformere det europæiske asylsystem. (DF): Tak for besvarelsen. Jeg er dybt bekymret over de ydre grænser rundt om Europa, og jeg mener, at det går for dårligt. Jeg mener ikke, at de er tilstrækkelig sikre, og jeg mener, at Europa-Kommissionen har haft tilstrækkelig med tid til at kunne levere, og at der intet er sket, i hvert fald ikke tilstrækkeligt. Nu ser vi så, og det er jo på bagkant af, at man for efterhånden en del år siden havde en migrationskrise, at indrejsetallet igen begynder at stige, altså at der kommer flere og flere ind i Europa, som ikke skulle have været ind. De ydre grænser er simpelt hen ikke gjort klar, og det er jo ikke tilfredsstillende, når man ser på, hvad der skete i 2015, at EU-systemet ikke har formået at reagere på det. Så jeg vil gerne vide, hvad regeringen har foretaget sig og har planer om at foretage sig over for Europa-Kommissionen, og jeg vil gerne vide, om den her regering, der er nu, er enig med nuværende EU-kommissær Ylva Johansson i de bestræbelser, hun har på, ja, jeg vil ikke engang kalde det at sikre de ydre grænser, men snarere det modsatte, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det. konkret bidrager meget til EU's ydre grænser, både når der er specifikke situationer som f.eks. Litauen, hvor vi har sendt pigtråd til bl.a. at understøtte deres grænseopbygning, men også løbende med overvågningsfly, helikoptere og patruljebåde. Der er ingen tvivl om, at vi ser det som et kæmpe problem, at vi ikke har en større kontrol med det store antal, der kom ind sidste år, og der er behov for en lang række løsninger, både i forhold til de konkrete grænsebarrierer, men også i forhold til et asylsystem, hvor det ikke er dem, der

For det er jo fuldstændig rigtigt, at Danmark har leveret noget til de frontlinjestater, der blev presset af Lukasjenko, der fløj en masse mennesker ind, som man forsøgte at skubbe ind over grænserne til bl.a. Litauen og Polen. Går den her regering ind for, at man giver mulighed for pushbacks ved de ydre grænser, eller vil man ligesom Europa-Kommissionen bare lægge sig fladt ned og lukke folk ind? Nej, vi går ikke ind for pushbacks. Det er i strid med de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig, bl.a. omkring det, man kalder non-refoulement, altså tilbagesendelse til nedværdigende behandling, og derfor kan vi ikke støtte det. Men vi støtter i vid udstrækning bl.a. den græske regerings kamp for at sikre de ydre grænser, og jeg skal selv til Grækenland nu her sidst på ugen for bl.a. at diskutere, hvordan vi sikrer, at de har mulighed for at opretholde den grænsekontrol, som vi andre er afhængige af. Så skal jeg bare vide, om man ser det som et problem, når f.eks. en frontlinjestat som Polen aktivt skubber folk tilbage, bygger hegn over mod Hviderusland for at sikre, at Hviderusland ikke kan udnytte,

opbygningen af et hegn ved at sende pigtråd, hvis vi mente, at det var forkert at opbygge et hegn, og nu er det så tilfældigvis Litauen, men det kunne lige så godt have været Polen. Men det at opbygge en effektiv grænsekontrol og sikre, at der er kontrol med dem, der kommer ind over grænsen, støtter vi fuldt ud i en europæisk sammenhæng. Det kan jeg love spørgeren for.

Vi arbejder for en reform af det europæiske asylsystem, som sikrer, at Danmark og Europa har kontrol med, hvor mange der kommer hertil; at det er Folketinget og andre parlamenter, som er valgt af befolkningerne i Europa, som har en større kontrol med, hvor mange der kommer til landet. Det synes vi er helt rimeligt og ordentligt. Vi vil have, at det skal laves som et udrejsecenter uden for Europa, men selvfølgelig i respekt for de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig, og i respekt for de regler, der gælder inden for EU. Vi samarbejder med Rwanda på migrationsområdet og afsøger muligheden for en EU-løsning samtidig. Det er for os at se vigtigt, at vi har begge dele, men det er klart, at en samlet europæisk løsning vil være det, der er mest effektivt i forhold til migrationspresset på Europa, frem for hvis man kun laver en rent dansk løsning. Vi fornemmer også, at der er idéer om modtageordninger i andre lande, fordi medlemsstaterne oplever et migrationspres, som er større, end det har været før. Regeringen vil derfor engagere sig i alle løsninger, som er mulige, og som overholder internationale konventioner og Danmarks EU-retlige forpligtelser, ordninger, som er inspireret af EU-Tyrkiet-aftalen, som vi kan vedtage på europæisk plan, men det kan i sidste ende også være en rent dansk løsning. Kl. 14:06 Formanden (Søren Gade): Spørgeren. Kl. 14:06 Peter Kofod (DF): Noget af det, jeg blev mest skuffet over, da jeg læste regeringsgrundlaget, var netop det afsnit, der handler om Rwanda. Rwanda. Noget af det, der har givet håb mange steder i Europa, er, at man måske kunne få styr både på de ydre grænser, men også på tilstrømningen, og sørge for, at der ikke bare var fri passage til Europa; at det, der synes at have været politikken de sidste mange årtier, med, at folk bare kunne vade ind, kunne afsluttes. Det, den her regering så har gjort, er jo, at man har valgt de facto at opgive. For jeg vil sige til ministeren, at det jo er at opgive, hvis man siger, man afventer en eller anden EU-løsning: Jeg ser ikke noget håb i den her Europa-Kommission for, at det her nogen sinde skulle blive realistisk. Jeg ser ikke noget håb i Europa-Parlamentet om, at det her nogen sinde skulle blive realistisk. Og jeg ser ikke særlig meget håb i Vesteuropa for, at det her nogen sinde kunne blive hverdag – i hvert fald ikke inden for EU-systemet. Og det er jo også derfor, at tapre lande som Danmark skal gå foran og vise de andre lande vejen og lyset, så vi kan få det her effektueret. Og derfor må jeg sige, at jeg synes, det er enormt skuffende, at man giver køb på det her, at man giver afkald på det. Så jeg vil bare gerne spørge ministeren: Hvor ser regeringen håbet? Hvor er det i EU-systemet, man regner med, at der pludselig kommer et eller andet frembrud, hvor man vil kunne gennemføre den her løsning i EU-regi? Hvor skulle det i givet fald være? Jeg synes, det er lidt meget mismod, der bliver præsenteret her fra hr. Peter Kofods side. Altså, grundlæggende set er der sket nogle meget store bevægelser i den europæiske debat. En mand som Manfred Weber, der er leder af EPP-gruppen i Europa-Parlamentet, er en, der har været ude og åbent bakket det her op; det hollandske parlament har bakket op. Holland er dog alligevel i Vesteuropa, så vidt jeg kan se, når jeg kigger efter på kortet. lande som Østrig, de baltiske lande og mange af de nye EU-lande, hvor man bakker op om det, og det så vi jo ikke for relativt kort tid siden. Jeg mener, der er en stor bevægelse på det europæiske kontinent – selvfølgelig foranlediget af det, som er selve problemet, nemlig at der er et meget stort migrationspres på Europa. Og vi er jo fuldstændig enige om, at det, vi så sidste år, hvor der var op imod en million spontane asylansøgere på det europæiske kontinent, er totalt uholdbart. Men jeg ser en stor bevægelse, og jeg mener, det er der, håbet er. Men det betyder ikke, at vi har droppet det at lave en selvstændig aftale med Rwanda. Det arbejder vi sådan set videre med. Kofod (DF): Mig bekendt er det den samme hr. Weber, som i Jyllands-Posten for nylig gjorde sig selv til bannerfører for, at den danske udlændingepolitik var i strid med EU's værdier nærmest på samme måde som det, der foregår i Polen og Ungarn. Så hvis det er den hr. Weber – Manfred Weber fra EPP-gruppen i Europa-Parlamentet – den her regering fæster lid til at man kan gennemføre den her løsning med, vil jeg sige, at så tror jeg ikke, det er mig, der har et mørkt syn på tilværelsen. Så tror jeg, det er regeringen, der er lidt for optimistisk. Jeg håber, det lykkes, men jeg ser ikke det håb.

Jeg er enormt glad for den opbakning, og vi kommer til – for nu at svare konkret på spørgsmålet – at indlede et samarbejde med Holland, ligesom vi har haft et samarbejde med Østrig i længere tid. Jeg skal til Grækenland her sidst på ugen og til Berlin i næste uge, selvfølgelig for at forsøge at overbevise folk om, at det her har et perspektiv, som giver mening, og som vil gøre, at vi får et retfærdigere asylsystem, hvor det er dem, der har mest behov for beskyttelse, der kommer først i køen, og ikke dem, som tager menneskesmuglernes ruter over Middelhavet. Spørgeren for et afsluttende spørgsmål. Kl. 14:09 Peter Kofod (DF): Jamen så vil jeg da gerne vide, hvad tidsperspektivet er, hvis det hele er så lovende, og ministeren både skal til Holland og Grækenland og Østrig og alt muligt og sørge for, at det her bliver gennemført. (Kaare Dybvad Bek): Jeg tror, hr. Peter Kofod kender EU-systemet nok til at vide, at det ikke er sådan, at man kan sætte faste datoer på, hvornår beslutninger bliver truffet. Men der er ingen tvivl om, at ser man bare tilbage på den tid, hvor jeg selv har siddet på den her post, og det er jo ikke engang et år, så har der været stor bevægelse. Altså, når jeg er til rådsmøde, kommer der kolleger hen til mig, indenrigsministre, migrationsministre, og bakker op om vores planer uopfordret. Jeg vil sige, at det altså ikke var stemningen for bare et par år siden. Det er nyt, og det er selvfølgelig på grund af presset, men også på grund af, tror jeg, at folk kan se, der er behov for nogle mere langsigtede løsninger. Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til spørgeren. Vi går videre til spørgsmål nr. 15, og det er ligeledes til udlændinge- og integrationsministeren. Jeg giver nu ordet til hr. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren ikke vil oplyse, hvorfor regeringen ønsker at forblive en del af statsborgerretskonventionen, når ligesindede lande som bl.a. Belgien, England og Frankrig har oplyst, at de ikke ønsker at tiltræde konventionen, bla. fordi den sætter meget snævre rammer for fratagelse af statsborgerskab. Bek): Tak for spørgsmålet. Jeg vil indledningsvis slå fast, at regeringen vil arbejde for at styrke det regelbaserede internationale samfund og derfor også fastholde Danmarks tilslutning til internationale konventioner, og det gælder også statsborgerretskonventionen. Konventionerne er det bedste grundlag, vi ser, for at skabe en verdensorden, hvor hvert enkelt individ og også mindre lande har rettigheder. Som et lille land har Danmark derfor også en selvstændig national interesse i det regelbaserede internationale samfund. Det ændrer ikke på, at der selvfølgelig, som spørgeren er inde på, findes uhensigtsmæssigheder i nogle af konventionerne og fortolkningen af dem, og derfor er regeringen også klar til at udfordre og afsøge de rammer, som konventionerne sætter op, sådan at de negative bivirkninger kan minimeres. når ministeren siger, at man gerne vil styrke det regelbaserede internationale samfund, siger man jo dermed også implicit, at man gerne vil styrke de regler, som bl.a. gør, at en voldtægtsforbryder, der for nylig blev dømt ovre i Københavns Byret, med 11 tidligere domme bag sig – bl.a. for meget grove voldtægter mod flere unge danske piger, grove overfaldsvoldtægter og røveriforsøg mod bl.a. en 81-årig kvinde – ikke kan blive frataget sit ikke kan blive frataget sit statsborgerskab og derfor senere udvist, skal vi i virkeligheden styrke, så der er bedre rammer, der forhindrer, at sådanne mennesker kan blive udvist. Bek): Nej, det er helt misforstået fra hr. Mikkel Bjørns side. Vi ønsker en international orden, hvor små lande også har noget at sige. Danmark er jo et lille land og har været det næsten hele sin historie, og det, der har været gældende for det danske forhold til omverdenen, har været, at vi tit har måttet underlægge os større magters forskellige interesser. Nu er vi i en situation og har været det de sidste 80 år – for første gang i vores historie – hvor vi rent faktisk har en selvstændig rolle og en beskyttelse, der gør, at vi kan optræde mere selvstændigt. Det synes jeg der er grund til at hylde, uagtet at der er en masse ting i bl.a. statsborgerretskonventionen, som gør, at vi ikke kan smide folk ud, som

der har haft. Derfor er jeg lidt nysgerrig på, hvor hensynet er, og hvad man har tænkt sig at sige til de ofre, der i mellemtiden, mens vi venter på en meget langsigtet formentlig usandsynlig ændring af konventionerne indefra, bliver udsat for meget grove overfaldsvoldtægter, kriminalitet, røveriforsøg og alt mulig andet. Hvad er budskabet til de mennesker i mellemtiden, mens de venter på regeringens meget langsigtede og lidt tågede ambitioner? Ved Københavns Byret står: »For Almeen Sikkerheden«. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor hensynet til almensikkerheden egentlig er i regeringens prioritering af de her internationale konventioner og det internationale regelbaserede samfund. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt at høre et medlem af Dansk Folkeparti sige, at det, at Danmark som nationalstat har stor handlekraft og kan hvile i sin selvstændighed som nationalstat, hvilket vi kan, fordi vi er en del af et internationalt samfund, som respekterer os, skulle være tåget eller ligegyldigt. Det synes jeg ikke er den dialekt, vi plejer at høre fra Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer. Der er uden tvivl problemer i forhold til folk, som har fået statsborgerskab, og som opfører sig på en måde, vi under ingen omstændigheder accepterer i Danmark, og som burde have været smidt ud. Det er nogle ting, vi bærer med os. Vi har bl.a. i forhold til fremmedkrigere givet mulighed for at fratage dem deres statsborgerskab. Og det er da klart, at det også er en vej, vi vil afsøge i andre sammenhænge. Nu nævnte jeg også i mit spørgsmål til justitsministeren, at i november 2022 blev en 42-årig mand idømt 3½ års fængsel for voldtægt af en blot 9-årig pige. De regler, der gør, at vi ikke kan fratage sådan en mand statsborgerskabet og udvise ham, er jo de regler, som regeringen her står og forsvarer. Jeg må indrømme, jeg er dybt forundret over, at en regering, der ellers hævder at være på ofrenes side i de her sager, ikke har en større fornemmelse for, at vi er nødt til at tage et opgør med de her konventioner, hvis vi rent faktisk vil kunne forsvare ofrene. Ministeren for en afsluttende bemærkning. har ført af politik. Den eneste måde, hvorpå vi kan sikre, at de ting ikke sker i fremtiden, er jo det, som vi har en fælles ambition, tror jeg bredt set, i Folketinget om, nemlig at sikre, at det at få et dansk statsborgerskab selvfølgelig skal underlægges en relativt stram efterprøvning, hvor man sørger for at sikre, at det ikke er hvem som helst, der kan trække et statsborgerskab, fordi man har boet lang tid nok i landet, men at vi også ved, at det er nogle ordentlige folk, som får tildelt dansk indfødsret. Det afslutter spørgsmålet, og vi siger tak til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti og siger tak til udlændinge- og integrationsministeren. Vi byder velkommen til transportministeren og går videre til spørgsmål 16. Kl. 14:16 Spm. nr. S 261 16) Til transportministeren Hvad er ministerens holdning til, at staten yder økonomisk støtte til Midtjyllands Lufthavn, som ifølge bestyrelsesformand Ulrik Wilbek er betingelsen for, at en ny operatør vil påtage sig ruteflyvninger igen efter påske? Danielsen): Tak for det, formand, og tak for spørgsmålet. Jeg kan vel ikke lægge skjul på, at jeg har sat alle sejl til for at finde løsningsmuligheder for Midtjyllands Lufthavn, vil heller ikke på forhånd udelukke noget, heller ikke muligheden for, at staten giver økonomisk støtte til lufthavnen. Det er, fordi lufthavnens overlevelse er vigtig for sammenhængskraften i Danmark og afgørende for de passagerer og og den del af det danske erhvervsliv, som er afhængige af ruteflyvning mellem Midtjyllands Lufthavn og København. Det er nødvendigt at afsøge alle muligheder for, at lufthavnen kan komme på vingerne igen, og ministeriet kigger derfor på forskellige spor, der er, for at kunne bevare ruteflyvningen. Jeg har vendt den situation, som Midtjyllands Lufthavn står i, med både formanden for Midtjyllands Lufthavn og samtlige ejere af Midtjyllands Lufthavn, og jeg håber, at den gode dialog kan fortsætte, sådan at det kan resultere i en løsning. Jeg ser derudover frem til at kunne drøfte indholdet med de forskellige partier, som skal ind over den her sag for at finde en løsning for Midtjyllands Lufthavn. Tak. Ministeren har efter eget udsagn sat alle sejl til for at finde løsningsmuligheder for Midtjyllands Lufthavn, Karup. Jeg er jo forholdsvis ny i Folketinget, når en minister sætter alle sejl til for at finde en løsning på en problemstilling, må der også være en sandsynlighed for, at der findes en løsning. Jeg vil derfor spørge ministeren, hvornår ministeren har en forventning om at en løsningsmodel er klar.

det er kompliceret lovgivning, altså på den måde, at der kan være operatører, som er ramt af én slags momsproblematik, alt efter om de flyver mest udenrigs- eller indenrigsflyvning, eller hvad de nu gør. Derfor kan jeg godt forstå, at det set udefra umiddelbart virker forholdsvis lige til højrebenet. Man kan sige, at den løsning, som nok vil kunne få flyet til at flyve, er, hvis man bare kan betale, uanset hvor meget det nu koster. Men det kan jeg ikke engang som minister bare sige at jeg vil her i salen, for jeg er jo afhængig af nogle partier, som vil bakke op om en løsning. Mit næste spørgsmål vil jo så være: Vil ministeren garantere, at der findes en løsning, og at ruten mellem Karup og København genåbnes? Jeg tror, at man skal passe på med det der med garantier. For først skal man finde en, der vil flyve ruten til en fair pris og med nogle gode afgange. Det er jo ikke nok bare at have en leverandør, der flyver den rute. Det er afgørende, at det også bliver nogle flytider, som er brugbare. For det giver jo ikke mening at have fly til at flyve, hvis de bare flyver tomme. Så der er mange ting, der skal gå hånd i hånd, men jeg er ikke i tvivl om jo, det er jeg jo så med det, jeg lige har sagt, men jeg håber i hvert fald, at vi på tværs af Folketingets partier kan finde en fælles og langsigtet løsning for Midtjyllands Lufthavn. Kl. 14:20 Formanden (Søren Gade): Tak for det, og jeg byder velkommen til medspørger fru Betina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Kl. Nu er det midtjyske erhvervsliv jo stimlet sammen og har garanteret køb af et vist antal billetter til flyvning fra Midtjyllands Lufthavn. Det vidner jo om, at der er behov for den her lufthavn, og det vidner også om, at erhvervslivet ligesom har leveret deres del af det her projekt, for at det kommer til at lykkes. Nu venter vi så på, at staten kommer med deres løsning. Så jeg vil spørge ministeren: Hvad vil det kræve af støtte fra staten, for at der kan indgås en aftale med en ny operatør på ruten mellem Karup og København? Hvad der er af støttemuligheder til sådan en rute, er jo meget komplekst, i forhold til hvilken regional lufthavn man taler om; hvor mange passagerer der er, hvor stor gennemstrømningen er, hvordan ruterne bliver planlagt, og hvad tid på dagen der er afgange, fordi det skal passe med security, og security er udgifter. Især i forhold til Midtjyllands Lufthavn er security faktisk en ret stor del af udgifterne. Så det er nok lidt svært bare lige sådan at sige, hvad hvis man skal dække et underskud for Karup Lufthavn med statslig støtte. Men jeg kan bare sige, at det jo ikke er sådan, at der ligefrem er en rød tråd i, hvordan man giver statsstøtte til regionale lufthavne i Danmark. Det er også noget af det, som derfor er med i mine overvejelser, når jeg sidder og kigger på, hvad der kan være af muligheder. Det er jo, fordi man af historiske årsager har lavet mange forskellige modeller rundtomkring i landet. Tak for det, og tak for svaret. Jeg har også godt fra min lokale borgmester hørt om den her problematik omkring moms på udenrigs- eller indenrigsflyvning. Jeg tænker bare, når jeg ved, hvordan tingene bliver behandlet herovre, at det er en langvarig proces. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at den her lufthavn skal op at køre inden den 1. april. Det er rigtigt, at det med afgangene er supervigtigt, for at folk også kommer til at bruge den. Vi er også bare nødt til at kigge på, at der ingen afgange er fra Billund til København. Det vil sige, at der er rigtig langt til Sønderborg, til Aalborg, til Aarhus, når man er i Midtjylland,

jeg har sat alle sejl til for at finde en løsning. Det er jo også derfor, jeg mellem jul og nytår hev flere dage ud til at komme rundt og tale med alle ejere af Midtjyllands Lufthavn, inklusive formanden og inklusive borgmesteren, som ordføreren henviser til fordi jeg er så optaget af det. Det er så også rigtigt, som ordføreren siger, at der er nogle momsproblematikker, som jo er noget, vi kigger på på lang sigt. Men bare fordi det eventuelt ikke er en løsning på kort sigt, er det måske alligevel hensigtsmæssigt, at vi også kigger på, hvad der kan være af sten i skoen på lang sigt, som vi så kan fjerne. Så jeg kigger på alle mulige håndtag og har kun en ambition om, at der også fortsat skal lette og lande fly fra Midtjyllands Lufthavn. Vi siger tak til medspørgeren og går tilbage til hovedspørgeren, hr. Kenneth Fredslund Petersen, for et afsluttende spørgsmål. Værsgo. Kl. 14:23 Kenneth Fredslund Petersen (DD): Tak. Jeg vil afsluttende nævne, at det for Danmarksdemokraterne er af afgørende betydning, at vores land hænger sammen, at vi sikrer en god infrastruktur i hele landet, og at vi derfor spørger ministeren, om ikke ministeren er bekymret for, at Midtjylland hægtes af eller stilles væsentlig ringere end resten af Danmark.

som skal kunne have base i Vestjylland og Midtjylland og samtidig passe forretninger i hovedstaden. Derfor er den del af vores kollektive trafik vigtig. Derudover står det jo også i regeringsgrundlaget, at vi agter at binde Danmark bedre sammen, både på tværs af landet og ude regionalt, og derfor er der mange andre former for kollektiv trafik, som jeg også har et skarpt øje på, sådan at uanset hvor man bor, er det i fremtiden nemmere at kunne befordre sig til arbejde, til uddannelse osv. osv. Så der kommer et helhedstjek på det hele. Vi kommer til at ryste posen for at gøre den kollektive trafik bedre, og Midtjyllands Lufthavn er en del af den omgang. Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til transportministeren. Vi byder velkommen til ministeren for ligestilling og går videre til spørgsmål nr. 17. Kl. 14:24 Spm. nr. S 249 17) Til ministeren (EL): Hvordan vil ministeren forsvare, at ambulant behandling til voldsudsatte skal finansieres gennem SSA-reserven, ifølge ministeren selv, fordi »SSA-reserven er tiltænkt nye initiativer, hvor man ser, om ting virker«, når sådanne initiativer netop allerede er blevet afprøvet og evalueret gennem flere år, eksempelvis rådgivningstilbuddet »Sig det til nogen«? Tak for spørgsmålet. Krisecentre er en vigtig del af indsatsen mod partnervold, men det er kun en lille gruppe af de voldsudsatte, der tager ophold på et krisecenter. Jeg mener, det er vigtigt, at der er flere typer tilbud, og at der sættes ind, før et ophold på et krisecenter bliver nødvendigt. Der er allerede i dag en permanent bevilling på finansloven til ambulante tilbud til voldsudsatte, bl.a. til Danners ambulante tilbud »Sig det til nogen«. Jeg er optaget af, at vi får styrket de ambulante tilbud yderligere, også fordi vi med en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab forhåbentlig får opsporet flere voldsudsatte, som vil få brug for hjælp og behandling. Derfor foreslår regeringen, at der som en del af aftalen om udmøntningen af SSA-reserven afsættes midler til en ansøgningspulje, så flere voldsudsatte kan få hjælp gennem ambulante tilbud i perioden 2023-2026. Der findes i dag en række forskellige ambulante tilbud. Ved at udbyde en ansøgningspulje får alle de relevante specialiserede aktører, der har eksisterende indsatser for målgruppen, mulighed for at søge midler fra puljen. Det synes jeg umiddelbart er det mest rigtige at gøre. Det følger af principperne for udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, SSA-reserven, at reserven som udgangspunkt anvendes til midlertidige forsøgs- og udviklingsprojekter. Det følger samtidig også af principperne, at reserven anvendes til at understøtte et velfungerende civilsamfund. Derudover kan aftalekredsen beslutte, at et eller flere principper fraviges i prioriteringen af konkrete tiltag. Forhandlingerne om udmøntningen af SSA-reserven er i gang. Jeg håber, at partierne vil støtte forslaget om at styrke de ambulante tilbud til voldsudsatte og de øvrige forslag til initiativer i en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Tak for svaret, som jeg ikke rigtig synes var et svar på mit spørgsmål. For det, som ministeren jo selv siger, er, at SSA-reserven skal gå til nye initiativer, men det, som man har lagt op til med SSA-reserven, er, at de allerede eksisterende initiativer ikke får lov til at fortsætte, fordi man laver en pulje, som de så skal søge igen. Vi står altså i en situation, hvor vi ikke har brug for, at voldsudsattes behandling er i fare. Den behandling, der findes allerede i dag, er evalueret, og den er meget succesfuld. Så har ministeren ikke oversolgt det her en lille smule ved at kalde det for nye initiativer, når det, man faktisk har gjort, Ministeren for ligestilling (Marie Bjerre): Det er jo sådan, at der i dag allerede er en permanent bevilling. Med finansloven for 2020 afsatte man sådan set 8 mio. kr. til Mødrehjælpens initiativ »Ud af Voldens Skygge«, og der blev også afsat 3,2 mio. kr. årligt til Danners tilbud »Sig det til nogen«, så der er permanent finansiering af tilbud. Så er det rigtigt, at der også blev afsat en ansøgningspulje til udbredelse af de her tilbud, bl.a. Danners tilbud »Sig det til nogen«, men også Projekt Q-Værk. Nu foreslår vi så en ny pulje, og det gør vi, fordi vi gerne vil styrke de eksisterende tilbud; vi vil gerne have, de fortsætter, men vi vil sådan set også gerne have, at de bliver udbredt. Hvis man gerne vil styrke de eksisterende tilbud, hvorfor laver man så en pulje, hvor de eksisterende tilbud skal søge en gang til? Altså, det, jeg ikke forstår, er, hvorfor man vil – hvad med den rigtig gode behandling, der findes i forvejen. Ekspertisen er derude, de er i gang, voldsudsatte kender til de allerede eksisterende tilbud. Jeg synes ikke, vi står i en situation, hvor vi kan spille hasard med den her behandling,

til permanente tilbud. Det er rigtigt, at vi foreslår en pulje, men vi foreslår jo netop en pulje for faktisk at få udbredt nogle af de her tilbud. Puljen går til eksisterende specialiserede aktører. Jeg synes umiddelbart, det er mest rimeligt, at alle specialiserede aktører får mulighed for at ansøge på lige vilkår, når man ønsker at udbrede tilbuddene. Det er en ret stor pulje, vi har sat af,

Det giver jo en enormt usikker økonomi for dem, der skal forestå og varetage den her behandling, og det er derfor, vi i Enhedslisten sådan set gerne vil have, at det bliver permanent, eller som minimum, at man i SSA-reserven giver pengene til de organisationer og de tilbud, som allerede er i gang. Kl. 14:30 Ministeren for ligestilling (Marie Bjerre): Vi er selvfølgelig åbne over for at drøfte andre forslag med partierne i de forhandlinger, der er lige nu om SSA-reserven, men som sagt synes jeg, at det er mest rimeligt, at alle aktører får mulighed for at søge, når man nu udbyder så stor en pulje, som faktisk gør det muligt at udbrede at udbrede de her tilbud, så flere kvinder kan komme i ambulante tilbud. Så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der har været handlingsplaner mod partnervold siden 2002, som i høj grad som udgangspunkt har været finansieret via satspuljen, altså det, der hedder SSA-reserven i dag. Dermed er det også meget naturligt, at man tager initiativerne gennem Så vil jeg gerne sige tak til fru Rosa Lund og til ligestillingsministeren. Der er ikke flere spørgsmål til ligestillingsministeren i denne omgang. Det næste spørgsmål på dagsordenen er spørgsmål

Carl Valentin (SF)): Har ministeren i sinde at opsætte et politisk vedtaget mål for Danmarks globale forbrugsbaserede udledninger, og i så fald, hvor højt et mål forventer ministeren at sætte? Skriftlig Tak for spørgsmålet. Jeg har i min korte tid som minister fået mange gode spørgsmål i den her sal. Det her tager alligevel prisen som det mest interessante, så mange gange tak for det. Spørgsmålet berører jo det skift, vi er på vej ind i, i takt med at vi realiserer de nationale målsætninger om nedsættelse af vores drivhusgasudledninger, som jo heldigvis er på vej ned og med det nye regeringsgrundlag vil komme til at falde yderligere i fremtiden. Samtidig ved vi jo alle sammen godt, at vores globale forbrugsbaserede aftryk stiger, så det her principielle skift, vi nu bevæger os ind i, i en tid, hvor vi skal begynde at supplere den nationale indsats med et globalt udsyn, er hamrende vigtigt. Det er et hammervigtigt tema, det er også teknisk kompliceret, og det er så kompliceret et tema, at jeg nu næsten allerede har brugt al min taletid, inden jeg har læst talepapiret op – jeg prøver lige at komme tilbage til det. Men det er et hammervigtigt emne, som den her måde at diskutere på ikke rigtig i forhold til den alvor og dybde, der er i det. Men mange tak for spørgsmålet. Vi er en del af en global økonomi. Vi eksporterer grønne løsninger, men vi importerer også varer. Så ja, vi efterlader et klimaaftryk i verden med den måde, vi lever på i Danmark; det er indiskutabelt. Og det klimaaftryk er højere end det, som kommer fra og damper op fra dansk territorium. Derfor er det vigtigt, at vi har globalt udsyn, når vi fører klimapolitik. Det gør vi via globalt energisamarbejde, eksport af grøn teknologi og også via eksport af grøn energi. Regeringen vil derfor både opstille et mål for den danske klimaeffekt af dansk eksport og undersøge konsekvenserne ved at sætte et mål for klimaaftrykket af dansk forbrug. Når det er sagt, er det sådan, at det er lettere at sige det, end det er at gøre det. At sætte et mål kræver jo, at man kan måle det, og at det, man måler, også er det, man tror man måler. F.eks. er det sådan i dag, at når vi måler import af fødevarer, er det vanskeligt at skelne imellem de forskellige typer af fødevarer, når forbrugsaftrykket gøres op. Værsgo. Kl. 14:34 Signe Munk (SF): Tak, fordi ministeren oplever, at jeg deler forståelsen af, at det er vigtigt, at dansk klimapolitik ikke bare kigger ned til grænsen ved Kruså eller hører op, så snart toget kører fra København til Malmø altså ser på, hvad det er for et klimaaftryk, danskerne afsætter ved den måde, de lever på. Det er jo sådan, at både CONCITO og faktisk også Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har beskæftiget sig med at regne på, hvad det samlede forbrugsbaserede aftryk er for danskerne. Der er lidt diskussion om, hvor meget det egentlig er, men vi arbejder altså i den højere klasse af tons CO2, og et sted imellem 11 og 17 t CO2 om året er det bedste bud lige nu på udledninger fra danskernes klimaaftryk i forhold til deres forbrug og deres levevis. Det skal jo ses i forhold til, at det klare budskab fra FN er, at hvis vi skal have en klode i balance, skal hver verdensborger på vores klode ligge på et årligt klimaaftryk på omkring 2-3 tons. Så man skal ikke have haft matematik længe for at kunne regne ud, at der er et stykke imellem, hvor virkeligheden er i dag, og hvad kloden kan holde til. Jeg anerkender faktisk, at det kan være svært at opgøre det her klimafodaftryk, men skubber man dét til side, kunne man jo godt alligevel opsætte et vejledende mål i forhold til at reducere klimafodaftrykket, som satte en retning. Så ville ministeren være villig til at sige: Jo, vi sætter et vejledende mål, som sætter en retning for, at

at det, man måler og sætter mål i forhold til, også har noget at gøre med det, man gerne vil. Så jeg er ikke tilhænger af at lave mål, der bare lyder godt; det skal også være det rigtige, som vi måler. Jeg mener, at den her diskussion bor i den kommende evaluering af klimaloven, for det her handler i høj grad om at styrke den globale søjle i klimaloven. Jeg synes, emnet er så vigtigt, at det fortjener en mere dyb faglig behandling, før man skrider til simple konklusioner, såsom at fastsætte et politisk mål, som man i øvrigt ikke rigtig ved hvad omhandler, og i øvrigt uden at diskutere, hvad det så er for nogle virkemidler, der skal tages i anvendelse for at opfylde målet. Det er jeg ikke særlig vild med. Men hele temaet ser jeg for mig skal være en del af den evaluering af klimaloven, som skal gennemføres i efteråret.

klimapolitik er svært. Man kan altid sige, at der er tal, der ikke er præcise nok, men hvis det er et skalkeskjul for ikke at ville handle, er det efter min bedste overbevisning et problem. Derfor mener jeg, det er helt centralt, at vi begynder at handle, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren kan se nogle områder, hvor det giver mening at arbejde med de forbrugsbaserede udledninger, f.eks. fødevarer, transport, tøjproduktion og andet. Ja, det kan jeg da bestemt. Jeg tror, det er almindelig kendt for de fleste danskere, at det er godt at nedsætte sit forbrug af rødt kød. Jeg tror, at de fleste danskere godt ved, at næste gang de skal skifte bil, er det fornuftigt at kigge på at købe en elbil frem for en fossildrevet bil. Jeg tror, at de fleste danskere med et oliefyr eller et naturgasfyr godt er klar over, at når tiden er til at skifte, skal de skifte til grøn energi. Så jeg oplever egentlig, at vi bor i et land, hvor der er en stor og levende diskussion om nogle af de her forbrugsvalg, og jeg føler mig sådan set ret tryg ved, at den debat er levende i vores samfund. Når det handler om at sætte mål, mener jeg, at det bor i en evaluering af klimaloven. Kl. 14:38 Den fg. formand (Annette I regeringsgrundlaget har man jo en formulering om det her, hvilket klimaministeren også nævnte tidligere. Jeg læser den lige op. Der står: »Regeringen vil undersøge konsekvenserne af at opsætte et mål for CO2-e-aftrykket for det danske forbrug.« Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor man har lavet den her formulering og ikke bare har sagt klart, at man vil opsætte et mål for de forbrugsbaserede udledninger. Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, man vil undersøge? Og kan der være nogle konsekvenser ved at opsætte et mål for de forbrugsbaserede udledninger, som gør, at man ikke ønsker at opsætte et mål? For konsekvenserne af at lade være med at opsætte et mål og lade være med at gøre noget ved det voldsomme forbrug, som vi har i Danmark, og den store påvirkning, det har på klimaet, er jo ret store. Så er der nogen af de konsekvenser, som der måske kan være ved at opsætte et mål, som vil gøre, at ministeren ikke ønsker at opsætte et mål alligevel? Kl. 14:39 Den fg. formand omvendt kunne jeg så spørge, om spørgeren synes, det er fornuftigt at opsætte et mål uden at kende målets konsekvenser. Det er jo en måde at føre klimapolitik på i det her land, som jeg ikke abonnerer så meget på. Jeg vil gerne have, at mål og konsekvenser følges ad. Kan jeg få øje på en negativ konsekvens? Ja, det kan jeg godt. En af måderne at reducere CO2-aftrykket fra transportsektoren på er at gøre det meget, meget dyrt at køre i bil. Det vil ramme lavindkomstgrupperne hårdt. Jeg kan også godt forestille mig afgifter på særlige forbrugsgoder, som vil ramme socialt meget skævt. Det er bare et eksempel på negative konsekvenser. Jeg kan også godt forestille mig, at hvis ikke man er meget præcis med måden, man definerer sine mål om det globale forbrugsbaserede aftryk på, så kan vi komme til at forfølge et tal, men på en måde, der ikke sænker de globale emissioner reelt. Så der er masser af udfordringer gemt nede i det her, og derfor synes jeg, det er ret klogt, at man vil undersøge konsekvenserne, og at man vil have en idé om, hvad det er for nogle midler, der skal føre til, at et mål opfyldes, før man bare beslutter et mål. jeg svarer meget gerne på ministerens spørgsmål, for jeg ved godt, hvad konsekvenserne vil være ved at sætte sådan et mål. Det vil være, at vi skal spise markant mindre kød. Det vil være, at vi skal transportere os mere i fællesskab. Det vil være, at vi skal gå mere i genbrugstøj. Det vil generelt være, at danskerne skal til at ændre ændre vaner, og at vi politikere skal sætte nogle klare rammer for, at det er let at gøre. F.eks. kan vi jo se, at udledningen fra en gennemsnitsdanskers kost alene

Hvad folk spiser, må de i min optik selv bestemme. Jeg tror, at vi lever i et land, hvor de fleste danskere er så oplyste, at de egentlig godt har en idé om, at når de fylder indkøbskurven, skal de slappe lidt af med kødet, at de skal fylde nogle flere grønsager i, at de skal passe på madspild osv. Så jeg tror egentlig, at danskerne langt hen ad vejen er med på det her. Men igen vil jeg sige: For at realisere det politiske ønske, spørgeren har om at designe danskernes madkøb, må der jo følge med, at spørgeren så også kan begynde at fortælle danskerne om, hvad det er for nogle politiske tiltag, man vil tage,

at rigtig mange danskere faktisk gerne vil spise grønnere, men de har svært ved det. Det er simpelt hen svaret, når CONCITO spørger danskerne. Og en af vejene til at hjælpe det på vej er, at vi i de offentlige køkkener skærer ned på kødet og viser, at der er en vej frem, hvor man får god og lækker mad, men hvor grøntsagerne fylder lidt mere. Så en vej er jo at sætte et mål for, at de offentlige køkkener skal skære ned på CO2-aftrykket for maden. Den idé vil jeg tage med mig. Jeg mødes jo jævnligt med KL's formand, og de fleste offentlige køkkener er kommunalt drevne institutioner, og derfor vil jeg da spørge, om KL har nogle synspunkter på den sag. forhold for f.eks. ældre medborgere og andet, som gør, at det ikke er så let. Men jeg vil da tage forslaget med og høre dem, som driver de offentlige køkkener, hvad de synes om den sag. Tak for det. Tak til klima-, energi- og forsyningsministeren, tak til fru Signe Munk, og tak til hr. Carl Valentin. Det var måske en god slutning her på spørgetiden, med spørgsmål nr.

Forhandlingen er åbnet, og først vil jeg gerne sige velkommen til Socialdemokratiets ordfører.

Der er de senere år indgået adskillige trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter, hvor vi har taget vigtige skridt i retning af et stærkere og mere retfærdigt arbejdsmarked, deriblandt selvfølgelig den store sejr, det var, da vi blev enige om helt grundlæggende at flytte ansvaret for at finde læreplads fra elevernes skuldre til skolernes. Nu er det skolernes ansvar, og de bliver målt på, hvordan de løfter opgaven. Samtidig har vi styrket den understøttende indsats for lærepladser og bragt AUB's økonomi tilbage i balance igen. Det er vigtigt for vores samfund, at vi i fællesskab løfter ansvaret for at skabe bedre rammer for det danske arbejdsmarked. Det lovforslag, vi skal behandle her i dag, er en genfremsættelse af hovedparten af efterårets lovforslag nr. L 29, som faldt bort på grund af folketingsvalget. To elementer udestår dog, og det gør de af lovtekniske grunde. Det gælder modelparametrene i læreplads-AUB for 2023 og afskaffelsen af færdiggørelsestaxameteret på grundforløbet. Lovforslaget her udmønter i stedet den længe ventede pensionsrefusion af lærlinge og elevers pension, fra de er fyldt 18 år, som blev aftalt helt tilbage i maj 2020. Samtidig foreslås det at sætte det fleksible AUB-bidrag en smule op for at finansiere den nye ordning med pensionsrefusion. Man kan sige, at AUB-systemet jo på en måde er uddannelsessystemets Robin Hood-model, hvor alle betaler ind til fællesskabet, men kun de virksomheder, der uddanner elever og lærlinge, får en økonomisk gevinst. virksomheder, der er fodslæbende i forhold til at tage lærlinge ind, til at være med til at betale regningen, når fremtidens faglærte skal uddannes. Det synes vi er et sundt princip. Endelig foreslås det med lovforslaget her at videreføre det aktivitetsafhængige veu-bidrag, der oprindelig havde historisk ophæng i tidsbegrænsede trepartsaftaler. Dette var for at sikre en balance mellem udgifter og indtægter over tid i veu-systemet og også for at følge Rigsrevisionens anbefalinger på området. I lighed med tidligere år foreslås det således at fastsætte det aktivitetsafhængige veu-bidrag for 2023. Det foreslås, at veu-bidraget sættes ned for at korrigere for det store overskud, der var i 2021. I Socialdemokratiet er vi glade for, at det her forslag endelig igen er blevet fremsat og forhåbentlig også gennemføres, så lærlinge ned til det fyldte 18. år også kan få fuld pension som en del af deres løn. Tidligere indbetaling til pension betyder flere penge mellem hænderne og dermed mere frihed i slutningen af arbejdslivet og i pensionisttilværelsen. For Socialdemokratiet er flere faglærte en mærkesag, og bedre forhold på arbejdsmarkedet ser vi som et vigtigt skridt i den rigtige retning for den vision. Derfor bakker vi op om forslaget. Og jeg skal hilse og sige fra Radikale Venstre, at de også bakker op. Tak til Socialdemokratiets ordfører, hr. Thomas Skriver Jensen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så skal vi sige velkommen til Venstres ordfører. Værsgo til fru Anni Matthiesen. Tak for det, formand, tak for ordet. Helt overordnet handler det her lovforslag, som vi behandler her i salen i dag, om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. De unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse, er med til at bryde en skævvridning, og det kan vi være stolte af. Det er noget, som det betyder rigtig meget for os i Venstre at vi gør en indsats for, altså at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. De sidste par år er der indgået flere trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter. Det samarbejde er vigtigt, og det glæder mig, at vi med dette lovforslag kommer et skridt videre. Lovforslaget her vil styrke indsatsen for at skabe lærepladser til gavn for både eleven, virksomheden og erhvervsskolen. er stort set enslydende med det lovforslag, L 29, som vi desværre ikke nåede at behandle i efteråret, da der blev udskrevet valg. Men samtidig er det sådan, at forslaget her også indeholder en aftale om en pensionsrefusion til virksomhederne. Alt i alt er lovforslaget, som vi behandler, med til at gøre det bedre og mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor støtter Venstre naturligvis også lovforslaget. Tak for ordet. Jeg kan se, at der sidder mange unge mennesker på tilhørerpladserne og overværer talen her, så det er vigtigt at sige til jer, at vi har brug for, at flere af jer tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. Og med det her lovforslag er vi med til at gøre det mere attraktivt. Det er egentlig, som allerede nævnt, en genfremsættelse af et lovforslag, der ikke blev gennemført, da det blev fremsat lige inden valget og derfor ikke nåede at blive gennemført, bortset fra to elementer, som var en afskaffelse af et færdiggørelsestaxameter og et forslag om fastsættelse af et modelparameter for 2023. Men bortset fra det er det altså en genfremsættelse. Med det her lovforslag fastsætter vi så AUB-bidraget og det aktivitetsafhængige veu-bidrag, i tillæg hertil – og det er altså det, der gør det mere attraktivt at gå den her vej og blive faglært – indfører vi med lovforslaget, at arbejdsgivere kan få refusion for udgifter til pensionsbidrag, når elever og lærlinge er på skoleophold. De her udgifter bliver så dækket af AUB-bidraget, og det er altså det, der er trepartsstof. Så Moderaterne støtter forslaget og har som en høj prioritet, at vi fortsat får flere faglærte, da det er en forudsætning for at sikre fremtidens både velstand og velfærd såvel som den grønne omstilling.

Generelt er det her jo et rigtig godt lovforslag, vi behandler i dag. Det er nogle rigtig fine trepartsaftaler, man har fået igennem, og vi er også rigtig glade for, ligesom mine kollegaer tidligere har nævnt, at AUB-bidraget nu også omfatter refusion af pensionen. Så er det også rigtig positivt, at det udbetales med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar, så der ikke er nogen, der skal der skal holde for, når vi var lidt lang tid om at starte op igen efter valget. Derfor bakker SF selvfølgelig op om det her forslag. Men jeg har også enkelte obs-punkter, som også fremgår af høringssvarene, og det vil jeg lige bruge et øjeblik på. Jeg mener faktisk, at det er ærgerligt, at veu-bidraget formindskes som en konsekvens af et lavt forbrug i 2021 og dermed samtidig en forventning om en faldende aktivitet i 2023, og det er jo især i en tid, hvor regeringen taler så meget om opkvalificering og uddannelse gennem hele livet og ting, som vi er meget enige i SF. Og så bider jeg jo altså også mærke i, at det her er noget, FH kritiserer og sætter spørgsmålstegn ved, altså om det virkelig er en del af en trepartsaftale, eller om den er udløbet. også opmærksomme på den kritik, der har været fra Rigsrevisionen. Som sagt bakker vi op om lovforslaget, men jeg håber, at regeringen og ministeren vil holde et skarpt øje med det her område og sikre, at der er flere, der får mere uddannelse også senere i livet, og ikke færre, f.eks. på grund af et lavere veu-bidrag. Derudover har jeg også en kommentar til lærepladstaxametertilskuddet, fordi reglerne nu bliver inkorporeret i loven. Jeg synes, det er sindssygt godt, at flere elever nu får lærepladser. Faktisk var der jo i 2022 rekordmange, der fik en læreplads, og det er rigtig dejligt, men jeg synes også, at det er vigtigt at nævne, at vi i SF er meget optagede af den bekymring, der er i forhold til skolerne omkring deres økonomi med ændringen til det her lærepladstaxameter, og det er også noget, DEG kommer ind på i høringssvarene. om, at skolerne ikke får tilskud for elever, som påbegynder grundforløbet med en læreplads, og at elever og lærlinge i en ny mesterlære ikke udløser tilskuddet og fremadrettet heller ikke vil få færdiggørelsestaxameter. Så synes jeg også godt, man kan diskutere, om det er fordelagtigt, at skoler, der allerede har svært ved at finde lærepladser til de sidste elever, skal have færre penge. For jeg forestiller mig, det bliver sværere at løfte den indsats, hvis man får færre penge, det står jo ret klart i høringssvaret fra ministeriet, at der vil blive færre midler til skoler, der skal yde en ekstra indsats for at skaffe lærepladser til elever, der nærmer sig afslutningen af grundforløbet. Så at skolerne har den her bekymring, synes jeg bare noget, man også skal være opmærksom på som minister. Så vil jeg bare slutte jeg bare slutte af med en sidste pointe omkring færdiggørelsestaxameteret, som jo er fjernet herfra, men som jeg forventer måske kommer på et senere tidspunkt. Færdiggørelsestaxameteret blev indført ved at tage midler fra undervisningstaksterne, og hvis man så fjerner færdiggørelsestaxameteret til et lærepladstilskud, som ikke er noget, alle skoler får, så mener jeg, at det godt kunne se ud, som om man flytter midler fra undervisningen til det lærepladsopsøgende arbejde, og begge dele er jo megavigtigt. Især når ambitionen jo er at styrke erhvervsuddannelser, og det er en ambition, som jeg virkelig, virkelig deler, så synes jeg, det er afgørende, at vi både styrker det lærepladsopsøgende arbejde og mulighederne for at lave rigtig god undervisning. Jeg ved, at det er noget, ministeren går rigtig meget op i, men jeg håber, at man vil have øje for det, også når vi skal behandle det andet senere, i implementeringen af den her lov, men jo også i det fremtidige arbejde om at styrke erhvervsuddannelserne, sådan at vi ikke risikerer at tage noget fra et sted for at flytte det til et andet sted i det samme system. Der skal flere penge til helt generelt. Det var mine kommentarer, men som sagt bakker vi op om lovforslaget og synes, det er rigtig fine trepartsaftaler, man har lavet. Og så skulle jeg også hilse fra Alternativet og sige, at det gør de også. Kl. 14:54 Den fg. formand (Annette Lind): Tak til SF's ordfører, også for ordførertalen. Der er ingen korte bemærkninger. Man ved måske, at der ikke er nogen korte bemærkninger, men man bedes bare lige blive stående, indtil man får at vide, om der er det, så vi ikke skal kalde folk tilbage igen. Nu er det Danmarksdemokraterne ordfører, fru Karina Adsbøl. Værsgo. Kl. 14:54 (Ordfører) jo sådan lidt en gentagelse af det, der er sagt, for forslaget her er en delvis genfremsættelse af L 29 fra sidste samling, og det udmønter netop elementer af trepartsaftaler og har først og fremmest til formål at fastsætte offentlige og private virksomheders fleksible uddannelsesbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB. Det fastsættes hvert år ved lov efter det forventede udgiftsniveau for året samt med en regulering for sammenhæng mellem udgifter og indtægter i det seneste regnskabsår. Formålet er, at udgifter og indtægter balancerer over tid, og samtidig fortsættes og videreføres voksen- og efteruddannelsesbidraget VEU, som er målrettet deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Satsen fastsættes hvert år på baggrund af forventninger til aktiviteten i det kommende år. år. Herudover foreslås det også, at AUB som noget nyt skal refundere arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag i skoleperioder for alle elever og lærlinge med en pensionsrefusionssats på op til 8 pct. Som sagt er forslaget jo en del af en trepartsaftale, og det støtter vi op om i Danmarksdemokraterne. Det plejer man netop også at gøre i forhold til trepartsaftaler. gøre i forhold til trepartsaftaler. Når jeg står her og læser den her tale op, kommer jeg til at tænke på DM i Skills, som jeg var til. Og der må jeg jo bare sige, at det var helt fantastisk at opleve så mange unge mennesker til DM i skills i Fredericia, og jeg tænker også, at flere ordførere har været af sted. Det kan i hvert fald anbefales. Så Danmarksdemokraterne bakker op, og jeg siger tak for ordet. Kl. 14:56 Den fg. formand (Annette Lind): Der er ikke nogen korte bemærkninger, og tak til fru Karina Adsbøl for ordførertalen. Så skal vi sige velkommen til LA's ordfører. Værsgo, hr. Henrik Dahl. Tak for ordet. Vi vil gerne have, at der er flere unge, som tager en erhvervsuddannelse, og derfor mener vi, at AUB-ordningen er en rigtig god ordning. Hvis man har fulgt debatten om AUB, ved man også, at der har været en debat om, at AUB ikke må blive til en opsparingsordning, vi synes, det her er positivt. Her lader man virksomhedernes bidrag til AUB styre efter det forventede udgiftsniveau for året, og så regulerer man altså i en sammenhæng mellem udgifter og indtægter i forhold til det seneste Det er med til at forebygge noget af det, der har været debat om tidligere, nemlig at virksomhederne kommer til at betale for meget, mens AUB-systemet oparbejder en opsparing. Her får vi et system, der er tættere på at gå i nul, og det hilser vi velkommen. Det, der ligger i det konkrete forslag, er, at man skal kunne modtage refusion fra AUB for pensionsudgifter til elever og lærlinge til elever og lærlinge til erhvervsuddannelser og til uddannelser, der er sidestillede med erhvervsuddannelser. Så er der noget beløbsregulering, som også indgår i forslaget. Det er noget, som vi bakker op om, og vi mener, at den her udbetaling af refusion for arbejdsgivernes udgifter til pension for elever og lærlinge ligger helt inden for den trepartsaftale, der blev indgået i 2020. 14:58 Den fg. formand (Annette Lind): Tak for ordførertalen til LA's ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vil jeg gerne sige velkommen til Det Konservative Folkepartis ordfører. Værsgo, fru Lise Tak for ordet. Jeg er simpelt hen ked af, at der sidder så mange smukke unge mennesker, som skal høre os gentage os selv her, men det er nu engang sådan, det er. Lovforslaget har I hørt er en genfremsættelse, og i Det Konservative Folkeparti stemmer vi for lovforslaget, der medfører en refusion af arbejdsgivernes udgift til pensionsbidrag samt en fastsættelse af det fleksible uddannelsesbidrag og en fastsættelse og videreførelse af det aktivitetsafhængige voksen- og efter uddannelsesbidrag,

Jeg vil starte med at sige, at de smukke unge mennesker, der sidder deroppe, da skal være glade for, at de ser behandlingen af et lovforslag, som der faktisk er ret bred enighed om, så der er faktisk ikke så meget at skændes om. Det er et rigtig godt lovforslag, og mine kollegaer har også tidligere fortalt fortalt om, hvad det egentlig handler om, og det lyder sådan ret teknisk. Jeg er skolelærer af uddannelse, og jeg har arbejdet mange år i den danske folkeskole, men helt grundlæggende set har jeg altid undret mig over, at man ikke i langt højere grad anerkendte og satte pris på de rigtig mange forskellige kompetencer, der sidder i sådan en skoleklasse. Vi har i Danmark igennem rigtig mange år haft meget snævert fokus på, at alle nærmest skulle tage en gymnasial uddannelse. Og det, vi står med i dag, er jo, at der mangler de kloge hænder, og det er simpelt hen, fordi man har haft et for ensidigt fokus på, at alle skulle den samme vej. Det er rigtig synd for dem, som ikke føler sig set og hørt, dem, som kan noget andet, men som kan noget meget, meget vigtigt, og det er sådan set også derfor, jeg synes, at det her er et skridt i den rigtige retning. I Dansk Folkeparti vil vi rigtig gerne have, at flere tager en erhvervsuddannelse, og vi vil også rigtig gerne have, at man kigger på at få genindført den traditionelle mesterlære, sådan at man netop allerede i folkeskolen favner dem, som ikke skal den gymnasiale vej. Det har man gjort langt tidligere, og det skal vi altså til igen. Det er vigtigt, at vi fremtidig også har en masse dygtige unge mennesker, der har kloge hænder, som kan bidrage til at sikre den vækst og velstand, som vi er så afhængige af i Danmark for netop at kunne sikre et velfærdssamfund. Så lad det være ordene herfra. Det her er et lille skridt på vejen. Det er et godt forslag, og i Dansk Folkeparti støtter vi det selvfølgelig. Kl. 15:01 Den fg. formand (Annette Lind): Tak til ordføreren for ordførertalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så skal vi sige velkommen til børne- og undervisningsministeren. Værsgo. Kl. 15:01 Børne- og undervisningsministeren Tesfaye): Tak for ordet. Lad mig starte med at takke de partier, der bakker op om lovforslaget. Vi har jo i det danske Folketing en god og en lang tradition for at finde løsninger sammen med arbejdsgiverorganisationerne og fagbevægelsen, og Folketinget har også en god tradition for at bakke op om de løsninger, når de skal udmøntes ved lov. Der er det sidste år indgået vigtige trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter, og vi har gjort op med, at eleverne på erhvervsuddannelserne står alene med at finde en læreplads. Vi har nu lagt ansvaret over på skolerne, som også vil blive målt på, hvordan de løfter den opgave; vi har styrket den lærepladsunderstøttende indsats; og vi har bragt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags økonomi tilbage i vater. Det her lovforslag er en genfremsættelse af et lovforslag, der blev fremsat i åbningsugen i forrige samling og bortfaldt som følge af afholdelse af folketingsvalg. Lovforslaget indeholder dog hverken forslag om modelparametre eller forslag om afskaffelse af færdiggørelsestaxameteret på grundforløbet, sådan som det gamle lovforslag gjorde. Det skyldes, at den her senere genfremsættelse har nogle lovtekniske konsekvenser, men lovforslaget indeholder meget andet. Det foreslås bl.a., at den længe ventede pensionsrefusion fra arbejdsgiverne bliver indført. Det er et element fra trepartsaftalen fra maj 2020, altså fra for næsten 3 år siden, og jeg er glad for, at der er bred opbakning blandt parterne bag aftalen til den foreslåede udmøntning. I lighed med tidligere år foreslås det også at fastsætte det fleksible AUB-bidrag for 2023. Den del af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags underskud fra 2020, der skal betales i 2023, er indregnet i den foreslåede sats for AUB-bidraget i 2023. Det sker på baggrund af et stærkt ønske i Folketinget, og det er også i overensstemmelse med lovforarbejderne. Det nye fleksible bidrag foreslås sat en anelse op, bl.a. for at finansiere den nye ordning med pensionsrefusion. Men som noget nyt i forhold til det lovforslag, der blev fremsat tidligere, fordeles forhøjelsen på andet, tredje og fjerde kvartal i år, altså på de tre kvartaler, der ligger efter det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april. Fordelingen på kvartaler skyldes, at vi har en sen fremsættelse af lovforslaget, og er altså lovteknisk begrundet. Det vil i praksis ikke have den store betydning for arbejdsgiverne på årsbasis. Lovforslaget vil desuden indebære, at det aktivitetsafhængige veu-bidrag videreføres. Princippet, der oprindelig havde et historisk ophæng i nogle tidsbegrænsede trepartsaftaler, sikrer balance i veu's økonomi over tid. Princippet udmønter Rigsrevisionens og statsrevisorernes anbefalinger på området, og de anbefalinger indeholder ikke nogen tidsbegrænsning. Som minister må jeg også betragte det her princip som permanent og ikke som midlertidigt trepartsstof, hvis jeg skal forvalte i overensstemmelse med anbefalingerne fra statsrevisorerne statsrevisorerne – de er som bekendt udpeget af partier, der repræsenterer et flertal her i Folketinget. I lighed med tidligere år foreslås det altså at fastsætte det aktivitetsafhængige veu-bidrag for 2023, og det foreslås, at det sættes ned. De to begunstigende forslag i lovforslaget, altså den foreslåede ordning med pensionsrefusion og den foreslåede nedsættelse af veu-bidraget, foreslås at få virkning fra den 1. januar 2023, altså med tilbagevirkende kraft. Samlet set virker lovgivning om AUB ofte temmelig teknisk, og det er det sådan set også, men hele ordningen er en central motor, der understøtter, at elever søger erhvervsuddannelser, og at virksomheder opretter lærepladser. Flere faglærte er også en af regeringens vigtigste prioriteter, og med den her pensionsordning udvider vi AUB med endnu et element, der understøtter det mål, og derfor er lovforslaget vigtigt. Jeg er derfor også rigtig glad for den brede politiske opbakning og ser frem til den kommende udvalgsbehandling. Tak for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 Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 44: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Tilbage i 2014 blev Europaskolen dannet, bl.a. med henblik på at lave flere internationale uddannelsespladser i hovedstaden. Det er denne EU-gymnasieuddannelse, som dette lovforslag omhandler. Skolen har siden begyndelsen været og er stadig administreret af Sankt Annæ Gymnasium. Idéen var oprindelig at opnå en særlig synergieffekt i administrationen mellem Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium, både pædagogisk og indholdsmæssigt. I 2018 flytter Europaskolen fysisk lokalitet til en ny og topmoderne skolebygning i Carlsbergbykvarteret i København, hvorfra gymnasieafdelingen i de seneste 3 år har fungeret. Denne fysiske adskillelse fra Sankt Annæ Gymnasium har medført, at skolens opbygning, indhold, deltagergruppe, økonomi og styring i praksis fungerer hver for sig, som det også fremgår af høringssvaret fra Københavns Kommune. I Socialdemokratiet ser vi med afsæt i skolens ønske og hvordan det fungerer i praksis, god grund til at gøre Europaskolen til en selvstændig institution. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at denne administrative ændring ikke kommer til at betyde en skævvridning i elevtilstrømningen en bekymring, som jo også Danske Gymnasier har rejst i deres høringssvar. Det vil vi holde øje med, for det er jo ikke hensigten, at dette lovforslag skal gøre det sværere at drive Sankt Annæ Gymnasium. Med disse kommentarer støtter Socialdemokratiet lovforslaget. Og derudover skulle jeg hilse fra Radikale Venstre og sige, at de ligeledes bakker op om lovforslaget.

noget af det, som i hvert fald for mig er vigtigt, er, at vi også lytter til dem, som skal have tingene til at fungere uden for Christiansborg. Derfor bakker vi naturligvis også op om lovforslaget, som vi behandler nu her. Det er faktisk sådan, at man i sin tid havde håbet på, at både Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium kunne komme til at fungere sammen på samme matrikel. Det har ikke kunnet lade sig gøre, og derfor har Københavns Kommune nu anmodet om at adskille de to institutioner, så de bliver til selvstændige enheder og dermed også med egne ledere og egne bestyrelser. Overordnet mener jeg, at det som sagt er vigtigt, at vi også lytter til dem, som sagen handler om, og at vi for den sags skyld også sikrer, at de kommer til at få en hverdag, som fungerer bedst for dem. Derfor lytter vi naturligvis både til Københavns Kommunes ønske og for den sags skyld også Danske Gymnasiers ønske i den her sag og kommer til at stemme for dette lovforslag. Tak til Venstres ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så siger vi velkommen til Moderaterne, og det er hr. Rasmus Lund-Nielsen. Værsgo. Kl. det her lovforslag foreslås nogle enkelte justeringer af de institutionelle rammer for Europaskolen. Lovforslaget indebærer, at Københavns Kommune får mulighed for organisatorisk at adskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium, derved bliver Europaskolen en særskilt kommunal institution i kommunen. Som følge af det foreslås det samtidig ud fra et hensyn til styringen af kapaciteten på de gymnasiale ungdomsuddannelser, at at børne- og undervisningsministeren efter høring af Københavns Kommune kan fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens sidste tre klassetrin. Moderaterne støtter forslaget, da vi har forståelse for, at Københavns Kommune mener, at det ikke rigtig giver mening med den her organisatoriske sammenknytning af Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium med en fælles ledelse og bestyrelse, da de to skoler er endt med alligevel ikke at være lokaliseret det samme sted. Det giver derfor mening at imødekomme Københavns Kommunes ønske om at kunne udspalte Europaskolen og give den en selvstændig bestyrelse og ledelse. Tak for ordet. Kl. 15:11 Den fg. formand (Annette Lind): Tak for ordførertalen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så skal vi sige velkommen til SF's ordfører. Værsgo, fru Astrid Carøe. Tak for det. Den her omgang kan måske også godt gå hen og blive en lille smule kedelig, når vi alle sammen gentager hinanden. Men først og fremmest synes vi i SF, at Europaskolen er et rigtig fint tiltag. Vi vil gerne have, at børn har mulighed for at uddanne sig, selv om de skal bo her i Danmark, fordi deres forældre f.eks. arbejder her. når vi så kan notere os, at Københavns Kommune ønsker organisatorisk at adskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium, fordi de alligevel ikke deler matrikel og ikke kommer til at have så stort samarbejde imellem tænker vi, det er rigtig fint, og der er ikke engang nogen, der har nogen særlig kritik af det. Så vi bakker selvfølgelig op, og jeg skulle hilse fra Alternativet og Enhedslisten og sige, at det gør de også. Tak for den anbefaling, og også tak til dig. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så skal vi igen sige velkommen fru Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. I 2013 vedtog Folketinget, at Københavns Kommune kunne oprette og drive en Europaskole i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium. Med forslaget her foreslås det at give Københavns Kommune mulighed for organisatorisk at adskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium, hvorved Europaskolen bliver en særskilt kommunal institution. Herudover foreslås det ud fra et hensyn til styring af kapaciteten på de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser, at Herudover foreslås det ud fra et hensyn til styring af kapaciteten på de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser, at børne- og undervisningsministeren efter høring af Københavns Kommune kan fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens gymnasiedel. Årsagen til, at man ønsker at adskille de to skoler organisatorisk, er, at det oprindelig var planen, at Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium skulle ligge i Carlsberg Byen. Planerne blev så opgivet i 2015, og det er alene Europaskolen, der er flyttet til Carlsberg Byen. Det betyder, at der ikke er mange tværgående problemstillinger, ligesom de forventede faglige og administrative synergier ikke er til stede. Budgetterne holdes også adskilt. Alligevel har de to skoler en fælles ledelse og bestyrelse, og Københavns Kommune ønsker at adskille de to skoler organisatorisk, så de får hver sin selvstændige bestyrelse og ledelse. Ønsket her kommer også på baggrund af henvendelser fra skolerne selv, og det kan vi i Danmarksdemokraterne godt bakke op om. Tak for ordførertalen. Der er ingen korte bemærkninger, så tak til fru Karina Adsbøl. Og så skal vi igen sige velkommen til LA's ordfører. Værsgo, hr. Henrik Dahl. Kl. 15:14 (Ordfører) Vores kommunikationsmedarbejdere i Liberal Alliance har sagt til os i den nye folketingsgruppe, at vi burde holde nogle flere brandtaler. Men der er ikke rigtig brandtalemateriale i det her lovforslag, og derfor bliver det ikke nu. Det, der er sagen, er, at Københavns Kommune får mulighed for at skille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium, at Europaskolen bliver en særskilt kommunal institution. Forslaget giver også mulighed for, at børne- og undervisningsministeren efter høring af Københavns Kommune kan fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens gymnasiedel. Principielt mener vi, at kapacitetsloft er et instrument, man skal bruge i tyndt befolkede områder for at opretholde gymnasiestrukturen, at det ikke er lige så påtrængende at bruge det f.eks. i Storkøbenhavn. Men det principielle synspunkt, som jeg gør rede for her, gør ikke, at vi stemmer imod lovforslaget. Så vi bakker altså op og stemmer grønt ved tredjebehandlingen. Tak for ordet. Kl. 15:15 Den fg. formand (Annette Lind): Tak for ordførertalen til hr. Henrik Dahl. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så skal vi igen sige velkommen til Det Konservative Folkepartis ordfører. Værsgo, fru Lise Bertelsen. Tak for det. Konservative Folkeparti stemmer for muligheden for adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium. Forslaget giver Københavns Kommune mulighed for organisatorisk at adskille Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium, hvorved Europaskolen bliver en særskilt kommunal institution i kommunen. Forslaget har faktisk været længe undervejs – 3-4 år, tror jeg – og har opbakning i vores politiske bagland i Københavns Kommune, og vi efterkommer ønsket både fra Danske Gymnasier og kommunen, og derfor bakker vi op. Tak for ordet. Selv tak. Tak til fru Lise Bertelsen. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Der er blevet hilst fra Enhedslisten og Radikale Venstre, så derfor vil jeg gerne sige velkommen til hr. Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er varme og stærke tilhængere af fri- og privatskoler, og vi er også tilhængere af, at disse fri- og privatskoler kan drive internationale linjer eller drives som internationale skoler. Men det er og bliver ikke en kommunal opgave, og derfor er vi også imod dette lovforslag, fordi Københavns Kommune kommer til at overtage Europaskolen og dermed få ansvaret for denne skole, som er en international skole. Det giver i vores optik ingen mening, og vi kommer til at stemme nej ved tredjebehandlingen. Tak. Tak til alle de partier, der har været på talerstolen, og særlig til dem, der bakker op om lovforslaget. En gang imellem viser gode tanker sig ikke at kunne realiseres i virkelighedens verden. Da det retlige grundlag for Europaskolen blev etableret, ønskede Københavns Kommune, at skolen skulle etableres på Vesterbro i organisatorisk tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium. Gymnasiet har med sit unikke musikalske miljø, internationale arbejde og sin faglige position erfaring med at drive folkeskole og gymnasium under et, så den oprindelige plan var at samlokalisere Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium. Men Men den plan blev opgivet for 8 år siden. Det er kun Europaskolen, der er flyttet til Carlsberg Byen på Vesterbro, hvor det var tanken at begge skoler skulle ligge. når de to skoler ikke ligger på samme matrikel, er der ikke længere så mange elementer, der går på tværs. Der er ikke den ønskede og forventede faglige synergi, ligesom budgetterne til folkeskole, gymnasium og Europaskole i praksis holdes adskilt. Europaskolen og gymnasiet udbyder forskellige uddannelser, og de to skoler har også hver for sig en betydelig størrelse. Københavns Kommune mener på den baggrund, at en organisatorisk tilknytning skolerne imellem med en fælles ledelse og bestyrelse ikke giver mening. Kommunen ønsker, at Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen bliver adskilt i to særskilte institutioner med hver sin leder og bestyrelse, og det ønske vil jeg gerne imødekomme. Jeg vil samtidig gerne imødekomme Danske Gymnasier, der i forbindelse med den første høring over lovforslaget i 2020 udtrykte bekymring for elevtilstrømningen til Europaskolen som følge af elevfordelingen, og derfor foreslår vi at etablere mulighed for at fastlægge et kapacitetsloft ligesom på andre offentlige gymnasier. Lovforslaget indebærer altså, at kommunen får mulighed for at organisatorisk at adskille Europaskolen fra gymnasiet, så Europaskolen kan blive en særskilt kommunal institution i kommunen, og at ministeren efter høring af kommunen kan fastlægge et kapacitetsloft for Europaskolens sidste tre klassetrin, altså gymnasiedelen, og det sker for at undgå, at vi utilsigtet får skabt et smuthul i den kapacitetsstyring, der skal sikre en rimelig fordeling af gymnasieelever på tværs af skoler. Derudover indeholder lovforslaget nogle øvrige tekniske forhold vedrørende Europaskolen.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 Så står vi i den situation, at vi har en minister, som er lige på trapperne, så vi holder lige et øjebliks pause, indtil uddannelses- og forskningsministeren kommer. Jeg udsætter mødet i 2 minutter.

Det sidste punkt på dagsordenen er: 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 34:

Konkret betyder det, at erkendtligheden hæves fra 3.000 kr. til 3.375 kr. om måneden, og det svarer til en regulering fra 2017-niveau til 2023-niveau med satsreguleringsprocenten. Samtidig foreslås det, at beløbsgrænsen fremover reguleres årligt efter satsreguleringsprocenten, ligesom det er tilfældet med su-satserne. Det er vigtigt, at vi på den ene side sikrer, at erkendtligheden fortsat har en størrelse, der sikrer, at praktik- og projektorienterede forløb er læringsforløb og ikke et arbejde, på den anden side er det rimeligt, at beløbsgrænsen reguleres som su-satserne. Herudover består lovforslaget af to administrative elementer: For det første at reglerne for de såkaldte strategiske rammekontrakter opdateres. De strategiske rammekontrakter indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og de videregående uddannelsesinstitutioner og indeholder strategiske mål for de respektive institutioner. Der er behov for en opdatering, for at de er ensartede og tidssvarende på tværs af uddannelsesinstitutionerne. For det andet foreslås det at etablere klare rammer for den specifikke situation, hvor en uddannelse overdrages til en anden institution inden for det samme geografiske område, og det foreslås, at der i sådanne tilfælde ikke længere er behov for prækvalifikation. Det skyldes, at der allerede vil være taget stilling til, at uddannelsen bidrager til dækning af kompetencebehovet i samfundet og placeringen i det pågældende område. Alt i alt synes vi i Socialdemokratiet, at den her opdatering af reglerne er til gavn og er rimelig, og på den baggrund støtter Socialdemokratiet forslaget. Anni Matthiesen. Kl. 15:25 (Ordfører) Anni Matthiesen (V): Tak for det. Jeg skal måske indlede med at sige, at Venstres ordfører på det her område er udrejst, og derfor har jeg lovet at holde talen på vegne af Peter Juel-Jensen. Med dette lovforslag hæver vi grænsen for det beløb, som en arbejdsgiver kan betænke en studerende med under ulønnet praktikophold. Erkendtligheden foreslås hævet fra 3.000 kr. til 3.375 kr. om måneden, og det er sådan, at den fremadrettet vil kunne reguleres en gang årligt med den samme pris- og lønudvikling, som der sker andre steder i samfundet. Hertil kommer et par ændringer af administrativ karakter. De strategiske rammekontrakter tilpasses, således at lovgivningen er ens på tværs af ministerområdet, samt en ændring af akkrediteringsloven. Venstre bakker op om lovforslaget. Tak for ordet. Jeg kommer jo desværre nok til at gentage de to foregående ordførere. Jeg kan fortælle, at den ene del af lovforslaget handler om erkendtlighed, og erkendtligheden er arbejdsgiverens mulighed for at belønne den studerende lidt ekstra for den indsats, de studerende gør på den givne arbejdsplads under studierne. Det skal jo ikke forveksles med billig arbejdskraft, men det er en måde at vise på, at man værdsætter den studerende, der ved siden af modtager sin su. Muligheden for at belønne den studerende var det oprindelige formål med at indføre loven, og det er selvfølgelig stadig formålet, og det er kun naturligt, at beløbet justeres i forhold til penges værdi, som har ændret sig, siden loven trådte i kraft. Den anden del af lovforslaget omhandler administrative emner, bl.a. overdragelse af en eksisterende uddannelse til en anden uddannelsesinstitution inden for samme geografiske område, og med den nye lov kan denne overdragelse ske uden prækvalifikation, da denne kvalificering allerede har fundet sted. Det svarer altså til, at man gør processen mindre bureaukratisk, og mindre unødigt bureaukrati er altid godt. Derfor støtter Moderaterne op om forslaget.

Som det allerede er blevet nævnt, handler det her lovforslag bl.a. om at regulere loftet for den erkendtlighed, virksomheder kan give i forbindelse med praktik. Det var netop også SF med Jacob Mark og Jonas Dahl i spidsen, der i 2016 fremsatte et beslutningsforslag, der skulle gøre gøre det muligt at modtage løn under su-berettigede praktikforløb. Det resulterede senere i, at muligheden for, at virksomheder kunne give den her erkendtlighed, blev vedtaget ved lov. De unge har i dag derfor lidt bedre mulighed for at tage i praktik uden at føle et uoverkommeligt økonomisk pres, for med praktik på fuld tid er det umuligt at passe et studiejob ved siden af. De studerende er i forvejen rigeligt pressede, men 3.000 kr. har ikke den samme økonomiske værdi i dag, som det var tilfældet i 2017. Det sidste år er et af de bedste eksempler på, hvorfor erkendtligheden bør reguleres. Derfor hilser vi i SF det her forslag meget velkommen og støtter forslaget. Jeg skulle desuden hilse fra min kollega fra Enhedslisten, Victoria Velasquez, der desværre er forhindret i at være til stede i dag, og sige, at Enhedslisten også støtter lovforslaget. Tak for ordet.

det. Der er jo gjort rede for de her tre små ændringer, der er i det her lovforslag, så jeg skal ikke bruge så frygtelig meget tid på det bortset fra at sige, at vi sådan set bakker op om, at man kan give støtte til de studerende, og at det er rigtig godt, når studerende kommer ud i gode praktikker og får nogle rigtig gode forløb. Det, der er lidt bemærkelsesværdigt ved det her, er jo, at det er en erkendtlighed. Det er en erkendtlighed, der ikke må forveksles med løn. Det er noget, der ikke må være forventeligt; det må ikke være aftalt på forhånd; det skal komme som en overraskelse for de studerende hver gang sidst på måneden, at arbejdsgiveren nu synes, at vedkommende har gjort en god praktikindsats, og derfor får vedkommende en belønning. Så det er jo ikke, fordi det på den måde kan tage presset fra nogen, for det må ikke være noget, man kan forvente, når man kommer ud i praktik. Det er så heller ikke noget, vi kan forvente vil ske på offentlige arbejdspladser. Jeg kan dårligt se, afdeling ude i ældreplejen, hvor der er sygeplejersker i praktik, giver dem en erkendtlighed. Jeg kunne forestille mig, at de andre kollegaer, der var derude, ville kigge mærkeligt på den studerende og tænke: Hvorfor er det ikke os, der får erkendtligheden? Så på den led er det sådan lidt en bagvendt ting. Men nu er det her, og vi skal ikke stå i vejen for, at de studerende, der kan være så heldige at have en arbejdsgiver, der synes, at vedkommende har mulighed og råd til at give en erkendtlighed, ikke kan få det, så det skal de selvfølgelig have lov til, og derfor skal arbejdsgiveren også have lov til at sætte ydelsen op. Tak for ordet. Tak for ordførertalen. Der er ingen korte bemærkninger. Så er det LA's tur, og det er fru Sandra Elisabeth Skalvig, som vi gerne vil byde velkommen til. Tak for ordet. Vores lovgivning er på mange områder kompliceret og bureaukratisk. Det er derfor glædeligt at behandle et lovforslag, hvor formålet er at ensarte og afbureaukratisere. I lovforslaget foreslås det at hæve beløbsgrænsen for, hvor meget studerende højst kan modtage som en erkendtlighed. Ligeledes foreslås det, at beløbsgrænsen fremadrettet skal reguleres en gang årligt med satsreguleringen. I Liberal Alliance vil vi gerne være med til hæve beløbet, men vi så også gerne, at beløbsgrænsen blev hævet endnu mere, for vi mener, at det i højere grad skal være op til enten virksomhederne eller praktikstederne at bestemme, hvor stor en erkendtlighed de studerende skal have. Ligeledes foreslås det i lovforslaget, at betegnelsen strategisk rammekontrakt indarbejdes i en række af institutionslovene for de selvejende uddannelsesinstitutioner. I Liberal Alliance mener vi, at det giver god mening at ændre betegnelsen og derved gøre reglerne mere tidssvarende og ensartede på tværs af de selvejende uddannelsesinstitutioner. Endelig foreslås det i lovforslaget, at overdragelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud fra én institution til en anden kan ske uden prækvalifikation. Jeg ved ikke, hvor mange af de tilstedeværende, der har været med i en proces om godkendelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud, men jeg kan fortælle, at det er en tung administrativ proces med rigtig mange aktører involveret. Eftersom der ved en overdragelse af en uddannelse eller et uddannelsesudbud allerede er taget stilling til og det er blevet afgjort, at den konkrete uddannelse bidrager til en dækning af kompetencebehovet i vores samfund derved er blevet godkendt til at blive udbudt i et specifikt geografisk område, giver det god mening, at det kan ske uden en prækvalifikation. Derved kan vi lette den administrative proces i disse særlige tilfælde. Bureaukrati skal give mening, og i særdeleshed i praksis. I Liberal Alliance er vi altid åbne for at se på, om vi kan fjerne endnu mere bureaukrati, så vi derved får færre unødvendige regler både i den offentlige og den private sektor. Liberal Alliance støtter lovforslaget. Tak for ordførertalen. Der er ingen korte bemærkninger. Og så er det Det Konservative Folkepartis tur. Værsgo til fru Lise Bertelsen. Tak for ordet. Det Konservative Folkeparti støtter op om lovforslaget om at hæve beløbsgrænsen for erkendtlighed til studerende fra 3.000 kr. til 3.375 kr. pr. måned og at beløbet fremadrettet justeres i takt med den almindelige pris- og lønudvikling i vores samfund. Vi støtter ligeledes op om at harmonisere bestemmelserne i lovgivningen for de selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område samt at gøre det muligt for uddannelsesinstitutioner at overdrage en godkendt uddannelse til en anden uddannelsesinstitution i det samme geografiske område uden prækvalifikation. Det Konservative Folkeparti er for lovforslaget. Tak for ordet. Kl. 15:34 Den fg. formand (Annette Der er ikke nogen korte bemærkninger til Det Konservative Folkepartis ordfører. Så skal vi sige velkommen til Radikale Venstres ordfører, og det er fru Katrine Robsøe. Værsgo. Kl. 15:34 (Ordfører) Katrine Robsøe (RV): Tak for det. Jeg skal gøre det kort. Radikale Venstre synes også, lovforslaget er rigtig fint. Det giver god mening, at vi sørger for, at beløbet, man rent faktisk kan få udbetalt, når man er i ulønnet praktik, også følger med den pris- og lønudvikling, vi har i samfundet. Det giver derfor god mening at få den opjusteret, så den derefter rent faktisk også følger med den udvikling, vi har i samfundet. Derudover er der det her med flytning af uddannelser. Det er rigtig fint, og vi vil også meget gerne være med til at sørge for, at der er så lidt bureaukrati som overhovedet muligt omkring det. Jeg bider dog også mærke i, at man i hvert fald i høringssvarene har et ønske om at få lidt større synlighed omkring, hvad det geografiske område er, inden for hvilket man bare kan rykke en uddannelse fra én institution til en anden.

akkrediteringsbekendtgørelsen eller på anden måde sørge for, at det i hvert fald er tydeligt, hvilke rammer der er i forhold til at flytte uddannelser, og at vi naturligvis også stadig sikrer det faglige grundlag, der skal være til stede på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder en bestemt uddannelse, så vi sikrer f.eks. det faglige miljø og forskningsgrundlaget

Værsgo Dansk Folkeparti vil gerne være en del af det forenede Folketings partier med dette lovforslag. Vi støtter lovforslaget, også ved tredjebehandlingen. Tak. Tak for ordførertalen, selv om den var kort. Der er ikke nogen korte bemærkninger, og så vil vi gerne sige velkommen til uddannelses- og forskningsministeren. Tak for det, og jeg skal starte med over for formanden at beklage min sene ankomst til den her behandling. Det er mit indtryk, at Folketinget har arbejdet hurtigt og effektivt i eftermiddag. I hvert fald er det gået lidt hurtigere, end hvad vi havde regnet os frem til. Men nu er vi her, og jeg vil egentlig bare bruge anledningen til at kvittere for en, må man sige, positiv modtagelse fra alle Folketingets partier af det her lovforslag, både hvad angår den del, der handler om at forhøje erkendtligheden, og den andel del. Det er jo rigtigt, som det blev nævnt, at erkendtlighed ikke er noget, man kan forveksle med løn. Den har ligesom sin helt egen nogle gange overraskende natur. Det er jo lidt en anden problemstilling, men det ændrer ikke ved, at jeg selvfølgelig er glad for opbakningen til, at niveauet for erkendtligheden også skal følge med de

ordfører, at ønsket om en tydeliggørelse af det geografiske spørgsmål og den geografiske afvejning er modtaget, og det vil vi selvfølgelig gerne kigge nærmere på, sådan at det også bliver tydeligt for de aktører, som skal arbejde med det. Med de ord vil jeg sige tak, og så ender vi jo sådan set med den her lovbehandling denne eftermiddag med også med at være hurtige og effektive i Folketingssalen. Kl.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 Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 23. februar 2023, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet. Tak